Lepo dobro jutro! Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 96. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. obvestili odsotnih poslankah in poslancih seje in vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep ponedeljkov pozdrav vsem prisotnim! Prehajamo na določitev dnevnega reda 96. izredne seje, predlog katerega ste prejeli v petek, 28. februarja s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlog za širitev nisem prejela, zato Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavnici predlagatelja, kolegici Suzani Lep Šimenko. Izvolite kolegica. SUZANA Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni! Poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke se dnevno srečujemo z državljani, gospodarstveniki, podjetniki, kmetovalci in vsi govorijo skupen jezik, ko omenimo administrativna bremena. Preveč jih je, postopki so predolgi. Medtem, ko državljani in podjetja morajo roke spoštovati, jih državni organi velikokrat ne spoštujejo. Na številnih lestvicah konkurenčnosti, lestvicah ekonomske svobode, Slovenija dosega izjemno slaba mesta in to zlasti zaradi prevelike regulative, prevelikega števila predpisov in predolgimi postopki. Če smo aprila leta 2017 s številom zakonov in podzakonskih aktov presegli številko 20 tisoč, smo 6. marca že na 22 tisoč 888 pravnih aktih, imamo 767 veljavnih zakonov in 22 tisoč 112, 121 podzakonskih aktov. Število pravnih aktov se letno tako poveča za cirka 500. povprečju tako vsak dan dobimo več kot eden, konkretno 1,4 nove pravne akte, vsak nov pravni akt pa pomeni dodatne administrativne ovire in velikokrat tudi davčne obremenitve za državljane. Zaradi izpostavljenega smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da skličemo izredno sejo Državnega zbora in zberemo nekaj predlogov za debirokratizacijo države. V našem gradivu ste tako našli pregled aktualnega stanja, nekaj aktualnih podatkov ter nabor administrativnih bremen in predlogov za njihovo odpravo, ki so jih podali državljani, kmetje, podjetniki in gospodarstvo. Dejstvo je, da je potrebno najprej ustvariti, šele potem deliti. Brez ustvarjanja ni solidarnosti, ni sociale ter drugih javnih podsistemov. Dejstvo je, da višja produktivnost gospodarstva pomeni tudi višje plače, pomeni več solidarnosti in več naložb, zato se v Slovenski demokratski stranki zavzemamo za dvig produktivnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva.

novih in višjih davčnih obremenitev, v Sloveniji negospodarno povečujemo stroške javnega sektorja v celoti, ki je iz leta v leto večji, storitev za ljudi pa žal nič boljša. V Sloveniji se davkoplačevalski denar troši neracionalno. Od nastanka Slovenije do danes je opazen gospodarski napredek in dvig blaginje ljudi, se pa žal iz leta v leto vse bolj utapljamo vse večji birokraciji in vse preveliki obdavčitvi. Država se vse bolj postavlja v vlogo pobiralca denarja, njen cilj je, da od ljudi pobere čim več denarja, nato pa vladajoči odločajo, komu in zakaj ta sredstva delijo. Tukaj je vse preveč v ospredju ideološki interes posameznikov in ne dobrobit države in slovenskih državljanov. Ljudi se z vse večjim pobiranjem davkov dela odvisne od države, jemlje se jim ekonomska svoboda. Zlasti srednji razred, ki bi moral biti gonilna sila države, tako postaja vse bolj reven in ga s takšnim trendom kmalu več ne bomo imeli. Leve politike si namreč želijo vse enake, vse revne, razen določenih privilegirancev. Zaradi vseh vedno večjih davčnih obremenitev in birokratskih nesmislov smo nekonkurenčni, posledično številna podjetja odpuščajo zaposlene ter svoje obrate ali kar cela podjetja selijo v druge države, kjer je gospodarsko okolje bolj stabilno in predvsem bolj predvidljivo, ne daleč stran, mnoga le čez mejo. Lahko pa bi imeli večjo gospodarsko rast in večjo produktivnost ter posledično višjo blaginjo prebivalstva, a žal ne znamo izkoristiti potencialov, ki jih imamo, in le še bolj izgubljamo. Po kupni moči ne dosegamo evropskega povprečja, v letu 2023 smo dosegli 91 odstotkov. Od samostojne države do danes se je število zaposlenih v javnem sektorju povečalo iz 120 tisoč na 191 tisoč 475, za več kot 70 tisoč. Dogovor o novem sistemu plač v javnem sektorju bo v štirih letih stroške dela povečal za 25 odstotkov. Čeprav so vas bila polna usta, kako ste naredili reformo javnega sektorja, niste naredili nič drugega kot le dvignili plače javnim uslužbencem. S tem ste še večje breme prenesli na davkoplačevalce. Dvigi plač se že tako čutijo pri višjih cenah vrtcev, domovih za ostarele in še bi lahko naštevala. Aktualna Vlada je takoj prav tako povišala število ministrstev iz 14 na 20 ter posledično še povečala državni aparat. Smo država z daleč največ ministrstev na število prebivalcev, z 2,1 milijona prebivalcev imamo 20 ministrstev, medtem ko jih ima recimo Poljska z 38 milijoni zgolj 17. Pa poglejmo eno izmed novih ministrstev. Imamo novo Ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo, ki je solidarno predvsem do 97 zaposlenih na tem ministrstvu. Ob tem jih ima dovoljenje za delo od doma kar 75, v času poletnih dopustov pa si izplačujejo dodatki za povečan obseg dela. Zasedajo najvišja uradniška delovna mesta v javnem sektorju, kar 34 jih je zaposlenih na delovnem mestu sekretar, 28 pa na delovnem mestu podsekretar. Dve tretjini vseh zaposlenih je tako na najvišje plačanih delovnih mestih. Ob tem so sklenili že za 236 tisoč 642 evrov svetovalnih in avtorskih pogodb za strokovno pomoč, svetovanja, izdelave strokovnih študij, za komunikacijsko strategijo in tako naprej, vse, kar so državljani do danes dobili od tega ministrstva, pa je nov davek za dolgotrajno oskrbo, ki ga bodo s 1. julijem pričeli plačevati tako zaposleni kot tudi upokojenci, ob tem, da se storitev za ljudi ni popolnoma nič izboljšalo. Ministrstva imajo še 41 organov, v sestavi ministrstev imajo še 13 vladnih služb ter 29 pravnih oseb javnega prava, torej 8 javnih zavodov, 18 agencij, 3 izvajalce socialnega zavarovanja. Verjamem, da državljani za številne sploh ne vedo, da obstajajo, kaj šele, da bi vedeli, zakaj jih imamo in kaj tam sploh delajo. Imamo agencije, ki na več kot očitno koruptiven način podeljujejo državna sredstva preko prilagojenih razpisov, le spomnimo se nedavnega spornega razpisa Spirita za spodbujanje 3. TRAK (VI) 10.10 (nadaljevanje) investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski ter savinjsko šaleški premogovni regiji, po katerem so želeli razdeliti 83 milijonov evrov. Imamo agencijo, ki bi morala skrbeti za pošteno tekmovanje podjetij. Na trgu pa se omogočajo kartelni dogovori za projekte, ko se na razpis prijavi le en ponudnik in teh je v tem trenutnem mandatu velika večina. Temu pa potem seveda sledijo še aneksi in milijoni letijo v nebo. Imamo Zavod za zaposlovanje s svojimi 12 območnimi enotami, kjer manj kot 5000 prostih delovnih mest ponuja kar 858 ljudi. Imamo primere razpisov, ko kadar so zraven javna sredstva, storitev stane enkrat več, kot če bi isto storitev naročili kot fizična oseba. Naj omenim le nedaven razpis za službene telefone v javnem sektorju. Naročilo je bilo narejeno centralno za obdobje 2025 do 2027. Za 290 naročnikov 22514 uporabniških razmerij ter okoli 26000 mobilnih aparatov znesek 23,9 milijonov evrov, kar je štirikrat več, kot je bilo enako obdobje do danes. Cena najdražjega naročniškega paketa s 50 giga podatki bo tako pri Telekomu stala 19,21 evrov na mesec. Medtem ko, če kot fizična oseba sklenete paket za neomejeno količino podatkov, plačate prvih 12 mesecev le 9,99 evra. Torej, eno sklenjeno razmerje je ugodnejše kot 22514 razmerij. Le kdo lahko to razume? Vse to kaže na dejstvo, da gre v naši državi marsikaj narobe. Kot država smo nekonkurenčni. Na globalni lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta smo padli za štiri mesta, na 46. mesto, kjer smo najslabše ocenjeni prav po vladni in poslovni učinkovitosti. V Sloveniji tudi pada število hitro rastočih podjetij. Povprečna plača bo glede na izračune časopisa Delo leta 2025 kar 46,2 odstotka obremenjena s prispevki in dohodnino. Po podatkih OECD pa je bil davčni primež povprečne plače v letu 2023 43,3 odstotke, kar je seveda visoko nad OECD povprečjem, ki je bilo 34,8 Odstotkov. Pri visoko kvalificiranem kadru pa smo zelo hitro krepko čez 50 odstotkov. Zgovorna je tudi primerjava obremenitev povprečne plače v Sloveniji in na Hrvaškem. Če je v Sloveniji povprečna bruto plača za 516 evrov višja, je neto plača na koncu višja le še za 171 evrov. 171 evrov. Posledično seveda vse več podjetij seli svoja podjetja ali dele podjetij čez mejo. Četudi imamo visoko zaposlenost, smo priča skromni gospodarski rasti, zaostanka za razvitimi evropskimi državami pa ne zmanjšujemo. Zakaj? Ker gospodarska aktivnost ni podkrepljena z dvigom produktivnosti, ker število zaposlenih v javnem sektorju nekontrolirano raste, povprečna plača v javnem sektorju pa je za okoli 25 odstotkov višja kot v zasebnem sektorju, sredstva iz državnega proračuna se v večji meri namenjajo za tekoče izdatke, imamo preveč obdavčeno delo. Imamo znatno večje potenciale za gospodarsko rast in zlasti za bolje plačana delovna mesta, le slišati je potrebno to, kar nas že leta opozarjajo mednarodne inštitucije, gospodarska združenja in predvsem državljani Republike Slovenije. Nemčija je še vedno najpomembnejši gospodarski partner Slovenije in eden največjih vlagateljev neposrednih naložb v Slovenijo. Pričakovanja nemških podjetij, ki investirajo v Sloveniji ali za to izkazujejo potencialni interes so davčna politika za spodbujanje rasti, učinkovita davčna uprava, fleksibilna delovna zakonodaja, dolgoročno predvidljiva gospodarska politika, boj proti korupciji, transparentna in ciljno usmerjena javna uprava, politična stabilnost. Skrbi dejstvo, da so tudi njihovi obeti glede slovenskega gospodarstva slabi. Največja tveganja pa vidijo v stroških dela in pomanjkanja delovne sile. Na drugi strani predstavniki slovenskega gospodarstva redno in jasno izpostavljajo predloge in številne ukrepe, s katerimi bi izboljšali stanje oziroma pogoje za delovanje gospodarstva, vendar pa njihovi predlogi večinoma niso slišani oziroma upoštevani. Kmetje prav tako opozarjajo na vse večjo birokracijo v kmetijstvu, ki ni v korist kmetov in pridelave hrane, saj jih evidence in papirologija enostavno preveč dušijo.

Kot že rečeno, se s sprejemom novih zakonskih ureditev, novih ministrstev, novih organizacijskih enot in vedno več zaposlenih v javnem sektorju vse prepogosto pojavljajo le novi birokratski nesmisli. Predvsem se je potrebno zavedati, da je lahko samo gospodarska rast osnova trajne blaginje. Potrebujemo manj države, potrebujemo manj zakonov in manj podzakonskih aktov, potrebujemo manj omejitev, potrebujemo krajše postopke, nižje davke in več ekonomske svobode. Zato smo Državnemu zboru dali v sprejem priporočila, da se Vlada opredeli do nabora ukrepov, ki jih je predlagalo gospodarstvo, da se Vlada opredeli do ukrepov predlaganih s strani kmetov in državljanov kot tudi, da Vlada pripravi časovnico za realizacijo ukrepov, do katerih se bo pozitivno opredelila ter da prouči smiselnost trenutnega števila ministrstev, organov v sestavi ministrstev, javnih agencij, zavodov in ostalih oseb javnega prava. Žal so bila vsa naša priporočila na matičnem Odboru za gospodarstvo v petek zavrnjena, zato danes o njih ne bomo glasovali. Najlepša hvala. Hvala. Predlog priporočila je na 36. nujni seji 7. marca kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. In za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici magistrici Bojani Muršič, izvolite. MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, predsednica za besedo, spoštovana ministrska ekipa, kolegice in kolegi. Odbor za gospodarstvo je na 36. nujni seji, 7. 3. 2025 kot matično delovno telo obravnaval omenjeni predlog priporočila. Odboru je bilo poleg predloga priporočila predloženo tudi naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Vlade. Po uvodni obrazložitvi predstavnice predlagatelja je predstavnica Zakonodajno-pravne službe izpostavila potrebo po večji jasnosti in določnosti predloga priporočila. Minister za gospodarstvo, turizem in šport se je uvodoma strinja s predstavnico predlagatelja glede povečanja administrativnih obremenitev, ki so v večini primerov posledica prilagajanja evropski zakonodaji. Ob tem je izpostavil problematiko pretirane regulacije znotraj Evropske unije, ki je tudi eden izmed razlogov zmanjšanja konkurenčnosti v primerjavi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko. V luči tega je pozdravil napoved Evropske komisije glede priprave predlogov reševanja te problematike. Med gospodarskimi izzivi Evropske unije in Slovenije je izpostavil potrebe po zniževanju visokih cen električne energije in povečanje inovativnosti. V povezavi s predlogom priporočila je izpostavil, da je Slovenija v letih 2023 24 imela višjo gospodarsko rast od povprečja držav Evropske unije ter, da bo le ta tudi po zadnjih napovedih Umarja ostala. V nadaljevanju je predstavil ukrepe in aktivnosti ministrstva ter med njimi izpostavil obsežen program spodbud za gospodarstvo, izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. aktivnosti, povezane z internacionalizacijo in dostopom do novih trgov, okrepitev privlačnosti Slovenije za nove naložbe, strateške usmeritve za izboljšanje pogojev in rast slovenskih Start up podjetij. Ureditev spodbud za vlaganje tveganja kapitala, odpravo kroničnih zamud pri usklajevanju slovenske zakonodaje z evropsko, pomoč gospodarstvu po poplavah ter polnopravno članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji. V nadaljevanju so predstavniki in predlagateljice vabljenih ministrstev vsak v svoji predstavitvi navedli ter obrazložili obsežen nabor ukrepov in aktivnosti na področju debirokratizacije in digitalizacije procesov in postopkov povezanih z delom ministrstev. Ob tem so nekateri predstavniki opozorili na zavajajočo interpretacijo nekaterih statističnih podatkov iz predloga priporočila. Predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice je izpostavil nekatere ključne administrativne ovire za kmetovalce ter pozval k poenostavitvi postopkov in k enkratnemu vnosu podatkov. Predstavnik Združenja bank Slovenije je opozoril na poslabšanje konkurenčnosti Slovenije ter pozval k vzpostavitvi bolj stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja. V razpravi so nekateri člani odbora ter predstavnica predlagatelja vsebino predloga priporočila podprli. Strinjali so se, da je pretirana birokratizacija procesov in postopkov za podjetja in državljane problem celotne Evropske unije. Ob tem je bilo opozorjeno na pretirano 5. TRAK: (TB) - 10.20 (nadaljevanje) pretirano prilagajanje slovenske zakonodaje evropske, kar povzroča nepreglednost veljavne zakonodaje in povečuje možnost neupoštevanja predpisov. Med izzivi, povezanimi z debirokratizacijo ter izboljšanjem poslovnega okolja v Sloveniji in kvalitetnejšega življenja državljanov, so zagovorniki predloga priporočila med drugim izpostavili visoke cene električne energije v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, pretirano obremenitev plač zaposlenih, zakonsko spremembo plačevanja prostovoljnega zdravstvenega prispevka v obveznega, uvedbo plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo. napoved dodatnih davkov na premoženje in nepremičnine, spremembe zakonodaje na področju evidence delovnega časa ter pravice do odklopa, pomanjkanja transparentnosti razpisov za pridobivanje sredstev iz podjeti, povečanje števila zaposlenih v javnem sektorju, njihovo višanje plač ter odsotnost variabilnega dela plačevanja zaposlenih v javni upravi glede učinkovitosti dela. Nasprotniki predloga priporočila so pozdravili možnost konstruktivne izmenjave mnenj o obravnavani problematiki. Obenem so izpostavili na zavajajoče interpretacije statističnih podatkov o predlogu priporočila,

4. točki predloga priporočila. Prav tako se niso strinjali z zagovorniki predloga priporočila glede primerjav visokih cen električne energije ter obremenitve plač zaposlenih v Sloveniji z drugimi evropskimi državami ter bili mnenja, da je slednje potrebno gledati z več zornih kotov. Menili so, da razmere na gospodarskem področju v Sloveniji niso tako kritične, kot je bilo predstavljeno s strani zagovornikov predloga priporočila. Ob tem pa so izpostavili gospodarsko rast Slovenije, nadpovprečno inflacijo, podpovprečno inflacijo, zmanjševanje javnega dolga in proračunskega primanjkljaja ter ukrepe, ki so jih predstavili predstavniki in predstavnice ministrstev. Odbor je v skladu s 171. in 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh točkah predloga priporočila in jih ni sprejel. Ker točke predloga priporočila niso bile sprejete, je na podlagi razlage Komisije za Poslovnik v zvezi z drugim odstavkom 61. člena Poslovnika Državnega zbora z dne 9. 12. 2009, obravnava Predloga priporočila v zvezi z debirokratizacijo in izboljšanjem poslovnega okolja v Sloveniji na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, Matjažu Hanu, ministru za gospodarstvo, turizem in šport. Izvolite.

dobro, da je prišlo do te seje, da se na nek način vendarle pogovorimo kje smo in kam ta država Slovenija želi iti. Se pravi, zahvaljujem se za sklic današnje seje, da lahko obravnavamo predlog priporočil Vladi Republike Slovenije za debirokratizacijo in izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. V petek sem se malo našalil, ampak resno mislil, besedila se seveda strinjam, če bi bil v opoziciji, ampak tako pač je. Prejšnji teden sem bil v Bruslju, gospe in gospodje, kjer sem se srečal z dvema izvršnima podpredsednikoma Evropske komisije, gospo Ribera in z gospodom Séjourném. V bistvu dva, ki sta soodgovorna na nek način za industrij, ter seveda tudi z drugimi evropskimi komisarji, z našimi predstavniki, z našimi poslanci iz vseh političnih grupacij, tudi z našo komisarko Marto Kos. In moram reči, da imam malo mešane občutke, zakaj, ker predvsem, ko sem govoril s komisijo, mislim, da ni še zaznati pravo realnost, kaj se ta moment dogaja v svetu. Rdeča nit, rdeča nit vseh pogovorov je bil seveda veliki, pred kakšnimi izzivi smo, kje stoji Evropa in kje na koncu koncev stoji tudi, stoji tudi naša Slovenija? Kako ob tektonskih gospodarskih, predvsem pa varnostnih premikih v svetu okrepiti naše možnosti, predvsem seveda Evrope na našo varnost, posledično pa tudi na konkurenčnost.

podjetij, ki delujejo na tako imenovanem našem enotnem trgu v Evropi, pravijo notranji trg. In Slovenija je lahko za Evropo pomemben dejavnik v svetu, dejstvo je, da se mora Evropska unija absolutno spremeniti, postati mora bolj učinkovita, sprejemati mora za moje pojme absolutno hitrejše odločitve, čeprav vem, da je najprej komisija, pa parlament, pa potem vse države, ampak vseeno te odločitve morajo biti zelo hitrejše, če želimo seveda tekmovati v tem globalnem svetu in biti konkurenčni Ameriki in Kitajski. Mora biti več prostora, več svobode in več možnosti za ustvarjanje, za razvoj tehnologij in za možnosti na nek način tudi evropskih industrij. Preprosto industriji moramo dati nazaj mesto v Evropi, ki si ga na na nek način zasluži. Del tega je seveda absolutno zmanjšanje administrativnih bremen, učinkovitejša uprava, bom rekel, od zgoraj navzdol ali pa od spodaj navzgor, kakor želimo. Učinkovitejše morajo biti vse javne storitve, manj pa mora biti predpisov in ti morajo biti boljši. Verjamem, da vsi, ki ste kdajkoli bili v vladi, veste, kako je tudi samo v Sloveniji težko zmanjševati na nek način predpise in zakonodajo. Moram reči, da prvi dan, ko sem prišel na ministrstvo, sem to želel, pa mi zelo slabo uspeva, moram iskreno povedati. Da in če želimo vse to, da bo Evropa vodila v svoji tehnološki inovativnosti, to, kar je že pred desetletjem bila, se pravi, moramo začeti z obsežnejšo deregulacijo. Že ta teden se bo seveda na Svetu Evropske unije za konkurenčnost odvila prva razprava o dveh paketih regulativnih poenostavitev. Kot veste, je bila sprejeta jasna usmeritev, da moramo evropskemu in slovenskemu gospodarstvu zagotoviti konkurenčnejše pogoje, da bomo prišli hitreje do novih investicij in tudi do nižje cene energije nasploh. na evropski ravni in seveda posledično potem tudi dol po državah članicah. Nujno da sprostimo to inovativnost, ker za boljše izzive seveda potrebujemo tehnološke rešitve. Če bomo samo, če gledamo evropsko avtomobilsko industrijo, so nas Kitajci ta moment za 15 let prehiteli, zato ker pač nismo znali v smislu gospodarstva narediti tiste korake, ki smo jih takrat pred 15 letom delali, ko smo odpirali tovarne na Kitajskem, dobičke vlekli nazaj v v Evropo. Nismo pa v Evropi investirali v nove tehnologije in to je na nek način tudi gospodarstvo samo krivo. Veste, jaz sem kot minister veliko med ljudmi, med vsemi, med gospodarstveniki, delavci, kmeti, župani in tako naprej in verjamem v slovensko pridnost delavcev, verjamem v slovensko inovativnost in vem, da smo sposobni zmagovati na velikih tehnoloških spremembah tega časa. Pri tem naj povem, da svoje osebno prepričanje, da se nahajamo v prelomnem trenutku in da nimamo privilegija, da ne bi med sabo sodelovali koalicija, opozicija, vlada in občine, gospodarstvo, sindikati, država, civilne družbe, civilna družba, v bistvu vsi. Razmere, ki jih vidimo v naši soseščini, se dnevno spreminjajo. Danes berem, če hvalimo zdaj, kaj se pri sosedih dogaja, danes berem, kaj se dogaja v Srbiji. Na dnevni bazi Srbijo zapuščajo gospodarstva, tuje multinacionalke, ki zapirajo svoja podjetja. Pa ne vem, če je samo kriva, bom rekel, lokalna oblast, ampak seveda veliko drugo je ta evropska konkurenčnost, in tega se ne izognemo tudi v Sloveniji, ampak tega je bistveno manj kot v drugih državah. Seveda ni nujno, da se moramo pri vsem strinjati, imamo različna prepričanja, po moje drugače tudi vidimo položaj ali pa vzroke za položaj, imamo tudi druge vrednote, ki nas na nek način vodijo; moje sporočilo je, da nobena od naših razlik ni tako velika, da se ne moremo poenotiti pri ključnih zadevah, ki se tičejo naše Slovenije, da jo gospodarsko okrepimo in da imamo in da družbi vrnemo na nek način občutek pravičnosti. Jaz sicer ta priporočila sem jih prebral, jih razumem, lahko jih jemljem tudi dobronamerno, razumem pa, da je to na nek način

Ampak mislim pa, da je prav, da izluščimo iz teh razprav kar nekaj, da vidimo, kaj bomo lahko izluščili iz te razprave. Vlada je pripravila obsežen odziv na konkretna priporočila. Odziv ste poslanke in poslanci prejeli. Področje konkurenčnosti industrijske proizvodnje in predlogov za razbremenitev malih podjetij, davčne politike in potrebnih davčnih sprememb, še posebej kadar govorimo o davčni obremenitvi dela. Nekaj dobrih razprav je bilo, kar se tiče razbremenitev dela. Moramo pa vedeti, vsaj jaz si želim, da bo socialna država ostala takšna kakršna je, zato je pač treba malo več plačati. Pogovarjali smo se tudi oziroma glede črpanja evropskih sredstev. Ta vlada je zdaj poskrbela za črpanje vseh sredstev iz prejšnje perspektive, tu smo naredili 100 procentov, pripravila predloge za izvajanje sedanje perspektive, dva tedna nazaj sprejela ukrepe za pospešitev črpanja. In verjemite mi, da bo v letošnjem letu to črpanje in kohezijska politika zelo vidna in bodo rezultati, na katere bomo lahko zelo zadovoljni. Prav tako smo naredili odzive na drugih področjih, kot so izobraževanje, visoko šolstvo, javna uprava, kmetijstvo, digitalizacija in drugo. Jaz danes ne želim seveda do nezavesti braniti sedanjega položaja, ampak gospe in gospodje, odvisno pa, kako ga beremo in katere ankete gledamo, ampak na mnogih področjih smo v tej Sloveniji zelo dobri. In to nam noben ne more očitati. To kažejo statistike, ne privatnih švicarskih raznih anketarjev, ampak sistemov, ki spremljajo gospodarske rasti že vrsto let. Slovenija je imela v letu 2023 in 2024 višjo gospodarsko rast od evropskega povprečja. Res je, Nemčija je naš gospodarski partner, ampak ta moment smo mi boljši od njih po vseh pogledih. Drugo, v zadnjih napovedih Umarja bo naš BDP tudi v letošnjem in prihodnjem letu rastel hitreje kot drugje. Prav tako je produktivnost po ugotovitvah Evropske komisije v slovenskem gospodarstvu v zadnjih letih se povečala hitreje kot v Evropski uniji. Ampak vem pa, da je potrebno še veliko delati, da na teh statistikah ne zaspimo, ker to so samo statistike, seveda realno življenje je čisto nekaj nekaj drugega. In razumem en del gospodarstva, ki je seveda vezan na avtomobilsko industrijo, da ima probleme, ampak za to ni kriva država in bom rekel, pogoji, ki jih ta vlada sprejema. Naredili smo kar pomembno delo, ki nam seveda gospodarstveniki, kadar smo brez kamer, rečejo, da ste dobro naredili. Problem je, da nobeno vlado nobeden ne hvali, samo kritizira. To ste vi doživeli, to bomo mi doživeli, pa ne vem, kdo bo naslednjič doživel. Kar narediš dobrega je pač preslišano. Ampak reševali smo energetsko krizo, široko zasnovano regulacijo cen mikro, majhnih in srednje velikih podjetij ter tudi pomagali smo velikim podjetjem. Mislim, da smo tudi to naredili odlično. Drugo pripravili in sprejeli smo obsežen program spodbud državnega proračuna, evropske kohezijske politike in načrta za okrevanje in odpornost. Vključili smo s pripravo ukrepa za razvoj in proizvodnjo strateških surovin, nujnih za zmanjšanje kritičnih odvisnosti od Evropske unije in povrnitev vodilnega položaja v strateško pomembnih tehnologijah in še bi lahko našteval. Nadaljevali smo s trajnostno transformacijo slovenskega turizma in povečanje kakovosti ponudbe. Že zdaj smo čez leto 2011, ki je bilo najbolj uspešno leto v slovenskem turizmu. Številke so zdaj boljše, kot so. Samo te številke se jasno lahko poslabšajo takoj. Dokler ne bo na nek način miru v svetu, dokler se ne bodo končale te vojne, je seveda lahko slovenski turizem in evropski turizem prvi na udaru. Ukrojili smo na nek način privlačnost Slovenije za nove naložbe. Investicija Lek Sandoz v Lendavi, investicija Renault Grupa v proizvodnjo električnih vozil v Revozu Novo mesto, Palfinger v Ormožu in še bi lahko našteval.

kot jih imamo na nek način mi. Pripravili smo strateške usmeritve za izboljšanje pogojev za nastanek in rast slovenskih startupov, ki vključujejo zagonskim podjetjem prilagojeno obliko gospodarske družbe. Seveda moramo spodbuditi, in to je ključna težava v Sloveniji, vlaganje tveganega kapitala; preprosto je tega denarja premalo, da lahko na nek način pomaga startupom. Izboljšali pa, izboljšujemo pa podporno okolje za privabljanje visoko tehnoloških talentov. Glede poplav, kar smo naredili na gospodarstvu. Takoj smo odreagirali, plačali avanse in zdaj mislim, da v roku enega meseca bo še zadnja tranža za vsa podjetja. Tako da tisoč, več kot 1200 podjetij je dobilo, so dobila sredstva iz države na osnovi podatkov, ki so jih sami dali. In mislim, da smo tu naredili ogromno. In kot sem se v petek zahvalil, se bom tudi zdaj zahvalil, če uradnike kdaj na nek način kritiziramo, dvanajst uradnikov v Mariboru in uradnic je oddelalo 1200 vlog. To ni bilo malo dela, ampak poleg vsega drugega dela, ki ga pač delajo. Zdaj, odpravili smo tudi kronične zamude pri prenosu direktiv. Jaz sem eden tistih poslancev bil kritičen, ker teh direktiv je ogromno, ampak vse vlade do zdaj, vsi ministri so poleg direktiv, ki so seveda pomembne, v zakonodajo na nek način dajale še predloge, ki nimajo, niso imele na nek način veze s temi direktivami ali pa so bile nepotrebne. Jaz sem se tega izognil, zato ker je že ta direktiva čisto dovolj za to, da zopet nekaj reguliramo. Je pa pomembno, da imamo pravila igre v Evropi za gospodarstvo in nasploh vsepovsod enakega. In to, kar je rekla predhodnica pred mano, uspešno smo pripravljali polnopravno članstvo Evropske vesoljske agencije - ESA. Da ne bo, da bo jasno, saj to se ni naredilo samo s to vlado, vse neke zadeve, ki jih vlečemo, ki so bile dobre, smo jih, smo jih nadaljevali. Ampak polnopravno članstvo v Esi slovenskem, slovenskemu gospodarstvu pomagalo, predvsem tem visokotehnološkem, da bo lahko v programih sodelovalo pri na nek način tem razvoju. In če kdaj, zdaj, ko bo potrebno za varnost, bo, bom rekel, vesolje, sateliti odigralo pomembno vlogo in tu lahko Slovenija, bom rekel, naredi en korak naprej. Za nami niso enostavna leta, gospe in gospodje. Pandemija in energetska kriza, vojna v naši soseščini, očiten konec multilateralne ureditve sveta, grozeče trgovinske vojne. Vse to vpliva na gospodarsko rast in na blaginjo ljudi, zato mora biti skrb vseh nas, da bodo vsi ti primeri, ki sem jih naštel, čim manj vplivali na vsakdanje življenje. In Vlada na nek način konstruktivno in dobro na nek način dela, seveda se pa zavedamo, v stanju v kakršnem smo. Hvala vam lepa. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jožef Horvat, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi. To ne bo kritizerski nastop, to bo zgolj potrditev in dopolnitev priporočil, ki jih pozdravljamo. Obžalujemo pa seveda, da koalicija ni omogočila, da bi o teh priporočilih glasovali tudi na tej seji Državnega zbora. Premalokrat govorimo o izboljšavi poslovnega okolja, vsi pa se najbrž zavedamo, da dobro, atraktivno poslovno okolje še kako prispeva h gospodarski rasti, k blaginji ljudi, k boljšemu financiranju socialne države, če hočete. če smo boljši od povprečja EU, in dobro je, da smo boljši, če smo boljši od Evropske unije oziroma od Nemčije dobro je, da smo boljši, potem bi morali najprej identificirati, na podlagi katerih ukrepov ekonomske politike te Vlade smo boljši. Ko bomo te ukrepe identificirali, jaz jih ne poznam, potem je logično, da jih moramo še intenzivirati, da bomo še boljši. To je najbrž cilj celotne politike, tako koalicije kot tudi 9. do tega trenutka ne vem, če kdo, poslanka in poslanec, tudi iz koalicijskih vrst, zna razložiti ali pa predstaviti vsaj tri točke, ključne točke ekonomske politike te vlade. Ampak morda se motim. Slovenija je na globalni lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta lani padla za štiri mesta, na 46. mesto. Vladna in poslovna učinkovitost sta v celotnem obdobju najslabše ocenjena vidika naše konkurenčnosti. Močan padec smo zaznali tudi na področju poslovne učinkovitosti, izgubili smo deset mest in padli na 57. mesto. Med dejavniki privlačnosti Slovenije poročilo izpostavlja predvsem visoko izobrazbeno raven, usposobljeno delovno silo, zanesljivo infrastrukturo, daleč najslabše pa smo ocenjeni, ko gre za stabilno in predvidljivo politiko in učinkovit pravni red, usposobljeno vlado in konkurenčno davčno okolje. Na teh segmentih smo najslabše ocenjeni. Med glavnimi izzivi za Slovenijo poročilo poudarja, zmožnost vlade, da ekonomske politike prilagodi gospodarskim razmeram in vzpostavi pravo ravnovesje med državnimi ukrepi ter konkurenčnim podjetniškim okoljem, povečanje učinkovitosti in kakovosti javnih storitev, digitalno preobrazbo, - digitalno davčno razbremenitev plač, pospešitev zelenega in digitalnega prehoda, povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega, boljše menedžerske in nadzorniške prakse in tudi boljšo infrastrukturo, predvsem ko gre za letalsko povezljivost. Slovenija po ključnih kazalnikih, ki merijo prijaznost podjetniškega okolja za start up podjetja, zaostaja za evropskim povprečjem, saj dosegamo le 24 24 odstotkov realizacije start up standardov Evropskega združenja držav za zagonska podjetja, ESSN, to si lahko pogledamo grafe, spletno stran, fantastični podatki, žal nas je ob študiju študiju teh gradiv kar precej sram. Evropsko povprečje je pri 61 odstotkih. Slovenija torej, milo rečeno, krepko zaostaja, z doseženimi 24 odstotki, govorimo o start up podjetij oziroma ekosistema za start up podjetja, z doseženimi 24 odstotki evropskih startupov, start up standardov, se Slovenija namreč trenutno uvršča na zadnje mesto v Evropski uniji, na zadnje mesto. Nina Dremelj iz Poslovnih angelov Slovenije in Sklada Vesna v zvezi s tem poudarja, navajam: "Danes v Sloveniji namenimo 41 evrov na prebivalca v razvoj start up podjetij. Najuspešnejše evropske države kot so Estonija, namenijo tisoč 967 evrov na prebivalca, torej 48-krat več. Da uspemo narediti preboj, potrebujemo dober, kvaliteten in predvsem komercialno učinkovit startup ekosistem, katerega cilj so investicijsko pripravljeni in zreli startupi. Posledično bodo za dobrimi startupi sledili tudi zasebni vlagatelji, poslovni angeli in skladi za spodbujanje rasti, tako imenovani skladi tveganega kapitala. Slovenija mora postati evropski sinonim za visokotehnološka start up podjetja, kjer bo ena od izvoznih vej tehnološke inovacije." Konec navedka. Estonija torej 48-krat na prebivalca več vlaga v razvoj start up podjetij kot Slovenija in vsi nam zavidajo, pravi nekdo. Kdo že? Podjetja se morajo v Sloveniji pod vlado višjih davkov skoraj vsako leto tik pred novim letom pripravljati na zaostrovanje davčne zakonodaje. To je bilo že v začetku leta 2023, ko je bila razveljavljena davčna reforma naše vlade. z letom 2024 so začeli veljati višji davki zaradi posledic poplav, z začetkom leta 2025 pa je začela veljati davčna reforma, ki je ponovno udarila normirance. (NB) – 10.45 (Nadaljevanje) male podjetnike, ki svojo dejavnost opravljajo kot normiranci, čeprav delež davka od dohodkov iz dejavnosti v prihodkih normirancev znaša 6,8. odstotka, delež davka pri navadnih espejih, torej nenormirancih, pa je 1,15 odstotka, torej skoraj šestkrat manj. Vlada torej povsem neracionalno vodi stalni kulturni boj proti določeni kategoriji malih podjetnikov. Aktualna vlada, lahko ji tudi rečemo vlada višjih davkov, ja, ta vlada je do letošnjega leta določila naslednje nove višje davke oziroma javne dajatve. Razveljavitev Zakona o dohodnini prejšnje vlade, 420 milijonov evrov več davka v letih od 2023 do 2025. Povprečna plača bi bila v letu 2024 višja za 650 evrov, če bi obveljal naš zakon o dohodnini, dvakratna povprečna plača pa bi bila višja za dobrih 1000 evrov na letni ravni.

Obvezni zdravstveni prispevek namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja 35 evrov na osebo, skupaj bo ljudem pobral 680 milijonov evrov letno od vključno leta 2024 naprej, neusklajevanje dohodnine v letu 2024, 25 milijonov evrov več pobranega davka. Davek na bilančno vsoto bank, 0,2 procenta od bilančne vsote 400 milijonov evrov pobranega davka v naslednjih petih letih. Povišanje davka od dohodka pravnih oseb v naslednjih 5 letih iz 19 odstotkov na 22 odstotkov do 200 milijonov evrov dodatne davčne obremenitve podjetij letno. Uvedba minimalnega davka, 27 milijonov evrov davka na leto. Povišanje RTV prispevka 9,7 milijonov evrov letno. Skupaj to med letom 2023. novih dajatev, 7,5 milijarde evrov novih dajatev. To znaša 3 tisoč 750 evrov novih javnih dajatev na vsakega državljana v tem obdobju, in vsi nam še vedno menda zavidajo. Velik del novih davkov je bil določen za gradnjo novih hiš na poplavnem območju, država pa ni postavila še niti ene nove hiše do današnjega dne. Velika novica je bila, ko je prejšnji teden bila prva hiša porušena. Vlada je nove prispevke določila kljub temu, da je Slovenija že do sedaj bila država, ki je od ljudi pobrala največ prispevkov. Po zbranih prispevkih glede na BDP je Slovenija prva v OECD. Zaskrbljujoči so kazalniki najvišje mejne davčne stopnje, kjer je Slovenija med državami OECD po podatkih za leto 2023 z 61 odstotki celo na prvem mestu. Delež, ki ga morajo zaposleni pri najvišji obdavčitvi za vsak zaslužen evro preko davkov in prispevkov nameniti državi, je torej v primerjavi z vsemi državami OECD pri nas najvišji. Za ilustracijo, pri najvišji obdavčitvi gre od vsakega na novo zasluženega evra več kot 61 centov v državi za davke in prispevke, to je najvišji delež, kot že rečeno, v OECD. Vpliv take obdavčitve na motivacijo za delo je jasen. Ob tem, ko se nalagajo nove dajatve, pa država postaja vedno bolj potratna. Realizacija državnega proračuna 2022 je znašala 13,7 milijarde evrov. Za leto 2025 pa se načrtuje skoraj 17,1 milijarde evrov odhodkov. Odhodki se bodo torej povečali za skoraj 3,5 milijarde in to zgolj v treh letih, je pa prejšnja vlada sprejela davčno reformo, govorimo o Zakonu o dohodnini z 800 milijoni manjšimi davčnimi prihodki v roku štirih let, torej 200 milijonov na leto,

Je poslovno okolje zaradi vedno višjih davkov kaj boljše, bolj atraktivno? Odgovor je seveda znan. Kar zadeva ukinitev našega zakona, torej zakona o dohodnini prejšnje koalicije, lahko samo ugotovimo, da KUL opozicija itak ni razumela, da nižje dohodninske obremenitve niso proračunski odhodek, ampak je to denar, ki ostane pri ljudeh, pri tistih, ki dobivajo plačo, pri njih ostane. Cenim, na tem mestu moram, ne glede na to, da sem opozicijski poslanec, pozdraviti izjavo dolgoletnega poslanskega kolega in sedanjega ministra za gospodarstvo, gospoda Matjaža Hana, ki je povedal nekako takole, da bi, če bi danes glasoval o Zakonu o dohodnini, bi glasoval za. Upam, da sem prav prebral to njegovo izjavo v sredstvih javnega obveščanja. In s čim se ukvarja ta vlada? Najprej uvede tako imenovano famozno štempljanje, potem pa ustanovi delovno skupino oziroma komisijo, ki se bo ukvarjala s tem, kako odpraviti štempljanje. Ta teden bo na odboru obravnavan zakon, ki odpravlja zakon o štempljanju oziroma zgolj tiste rešitve, ki so najbolj razjezile ljudi. Žal pa ne gre samo za slabo voljo. Koliko je ta manever prinesel nepotrebnih stroškov in administracije tako za podjetja, kot za državno administracijo najbrž ne ve nihče. Medtem iz Bruslja v zvezi z vprašanjem birokracije končno, končno prihajajo pozitivni signali. Evropska komisija je sprejela nova predloga, ki bosta zmanjšala birokracijo in poenostavila pravila Evropske unije za državljane in podjetja. V nedavnem Kompasu za konkurenčnost je komisija določila svojo vizijo za uspešnejše in konkurenčnejše gospodarstvo Evropske unije, pri čemer se je oprla na priporočila iz Draghijevega poročila. Komisija je v svojem delovnem programu za letošnje leto napovedala vrsto ukrepov za obravnavanje prekrivajočih se, nepotrebnih ali nesorazmernih pravil, ki ustvarjajo ovire za podjetja Evropske unije. Komisija želi skupaj s temi ukrepi do konca svojega mandata leta 2029 zmanjšati upravno breme za 25 odstotkov. Za mala in srednja podjetja pa celo za 35 odstotkov. Ob tem, ko se celo že skoraj pregovorno birokratska Evropska unija obrača k obsežni poenostavitvi administrativne obremenitve, se v Sloveniji na področju poslovnega okolja pogovarjamo bolj ali manj o tem, kateri novi davek pride prvi na vrsto. In še vedno nam vsi zavidajo. Naša ključna ugotovitev, gospe in gospodje, je naslednja. našem, seveda že dolgo let trajajočem birokratskem peklu, se v pepel spreminja veliko slovenskih razvojnih idej. Vlada bo morala pojasniti, zakaj nam menda še vedno vsi zavidajo. Nam zavidajo ta požig razvoja v birokratskem peklu? Ker želimo, da bi se obsežen program debirokratizacije vsaj začel tudi v Sloveniji ugotavljamo, da so priporočila smiselna in jih podpiramo, čeprav je, kot že rečeno, koalicija na odboru preprečila, da bi o priporočilih glasovali tudi na tej seji Državnega zbora. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu magistrica Bojana Muršič, izvolite. Hvala lepa ponovno za besedo. Razprave o ustreznosti poslovnega okolja, gospodarskih razmerah, administrativnih ovirah, kakovosti življenja ljudi in možnostih za poslovanje v raznih gospodarskih panogah so v parlamentarni dvorani vedno dobrodošle. Gre za temeljna vprašanja, od katerih je odvisna kakovost življenja vsakega posameznika in možnosti za dobro poslovanje vsakega podjetja. Zato ljudje pričakujejo, da bomo s tem težavam namenili čas 12. S tega vidika gre pobudo za sejo celo pozdraviti, to je namreč priložnost, da se pokaže velika slika in trenutno realno stanje. Pogoj za to pa je konstruktivna razprava. Podatki, na podlagi katerih razpravljamo in odločamo, morajo biti pravilno tolmačeni in postavljeni v kontekst. Naš cilj mora biti razumeti težavo in oblikovati rešitev. Če je ta razprava namenjena ciljem, zapisanih v zahtevi za sejo, bo umirjena in tudi stvarna. A tudi obravnava na odboru je pokazala, da se razprava lahko hitro razvije v napačno smer - v enostransko izpostavljanje posameznih podatkov, v vštetje posameznih predpisov, v namerno ali nenamerno zavajanje. Spoštovane in spoštovani, tak način nas ne vodi do rešitev, ne pomaga ljudem in ne nakazuje na nek drug namen, zato je smisel današnje razprave v mnogočem odvisen od predlagatelja. Je ta razprava o rešitvah ali trening za vloženo interpelacijo Vlade? Predlagatelji seje so v svoji zahtevi nanizali celo vrsto predlogov, ki so jih povzeli iz programov raznih gospodarskih združenj. Ne gre torej za nove predloge, ki v javnosti predhodno ne bi bili znani, o mnogih smo že razpravljali v okviru posameznih delovnih teles in točk dnevnega reda Državnega zbora. Če se želimo resno pogovarjati o njihovi realizaciji, moramo oceniti tudi medsebojni vpliv predlaganih rešitev in tudi taka seja je priložnost za to. Poslanski skupini Socialnih demokratov nas skrbi predvsem kontekst, v katerega skušajo predlagatelji postaviti svoje rešitve, izbrati kazalnike, ki dokazujejo njihove teze, da gre Sloveniji slabše in da je za to kriva Vlada oziroma ta koalicija. Primer je na primer mahati z dnevnimi borznimi cenami električne energije in pri tem zamolčati, da so dejanske cene za potrošnike tudi zaradi vladnih ukrepov in regulacije cen drugačne in nižje od izpostavljenih posameznih statistik, ali pa na splošno trditi, da so naši davki med najvišjimi na svetu zgolj na podlagi enega slabšega statističnega podatka. Podatki o gospodarski rasti, produktivnosti in stopnji inflacije so zadnja leta za Slovenijo primerjalno ugodni, stopnja rasti in produktivnosti sta višji od evropskega povprečja, nižja je inflacija. Je mogoče najti posamezne statistike, ki dokazujejo nasprotno? Seveda. Ali je iz teh podatkov jasno, kako zahtevne in spremenljive so geopolitične razmere, v katerih živimo? Nikakor. Kdor želi o teh zadevah konstruktivno razpravljati, nosi tudi odgovornost, da podatke pravilno postavi v kontekst, zato ob uvodu svetujemo vsem, da ustrezno tolmačimo podatke, ki jih navajamo. V jedru zahteve za to sejo je pričakovanje, da bo Vlada podala celovit pregled stanja, postavila svoje aktivnosti in se opredelila do posameznih rešitev, ki so jih izpostavili predlagatelji. Razpravi na delovnem telesu in današnji plenarni seji naj bi sledila tudi priprava vladnega tako imenovanega odzivnega poročila, o katerem bi kasneje znova razpravljali v Državnem zboru. Večina teh pričakovanj se bo izpolnila oziroma se je že izpolnila na matičnem delovnem telesu in tudi na tej seji. Vlada se je na predloge priporočil namreč obširno odzvala že v svojem pisnem mnenju. Njeni predstavniki s posameznih resorjev so aktivno sodelovali na seji matičnega delovnega telesa, podali vse potrebne informacije ter se z ničemer niso izogibali odgovornosti. Mnenje Vlade ter obravnave priporočil Državnemu zboru tako v večji meri že predstavljata odziv, ki ga pričakujejo predlagatelji, da Vlada poda svoje videnje stanja in aktualne kazalnike, se opredeli do posameznih rešitev in pojasnil, v kakšnih časovnih rokih je mogoče sprejeti ustrezne rešitve. Zato ocenjujemo v Poslanski skupini Socialnih demokratov, da bodo priporočila in zahteve v mnogočem izpolnjena še na tej seji.

tudi glede na nepripravljenost predlagatelja, da jih dopolni skladno z zahtevami Zakonodajno-pravne službe. Ocenjujemo pa, da je mogoče na tej seji podati še vsa morebitna dodatna pojasnila, ki jih javnost in tudi predlagatelji pričakujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa, predsednica. Lep pozdrav! Eden glavnih argumentov za pripravo tokrat priporočil, v zadnji Janševi vladi pa Zakona o debirokratizaciji, kar je seveda ena izmed njihovih klasik oziroma dobesedno reklamni spot stranke SDS, ki se prikazuje kot borka proti zbirokratiziranosti države, je, da veliko število predpisov predstavlja ključno birokratsko oviro, ki komplicira življenje podjetij in državljanov. To je večni argument te stranke; samo spomnimo se absurdnosti njihovega Predloga zakona o debirokratizaciji v trenutku, ko je ravno takratna Janševa vlada od prevzema oblasti bliskovito sprejela več kot 80 zakonov in 750 podzakonskih predpisov, v katerih je dobesedno mrgolelo razno raznih administrativnih ovir in celo kršitev Ustave in človekovih pravic, potem pa so pretresli pred poslance z Zakonom o debirokratizaciji. "Kaos je red, ki ga je treba razvozlati", je nekoč zapisal nobelovec Saramago. Tej premisi več kot očitno zvesto sledi Janševa SDS, ko je v vladi in ko je v opoziciji. Kaos je bil način vladanja Janševe koalicije, saj ga praktično ni bilo državljana, ki bi točno vedel, kateri ukrepi so veljali, kateri ne, kateri so bili podaljšani in tako naprej. In vsak nadaljnji Janšev protikoronski zakon ali pa njihov Predlog zakona o debirokratizaciji je situacijo samo še poslabšal. Dobro se tudi spomnimo, kako je Janševa vlada takrat svoj horuk, Predlog zakona o debirokratizaciji, pripravljala v tišini, mimo ustaljenih procedur, mimo poslovnika vlade, kar je nasploh bila utečena praksa Janševe avtokratsko navdahnjene oblasti. Seveda, saj je bila njihova takratna debirokratizacija čista pretveza za opravičevanje obstoja Simičevega strateškega sveta. Skratka, z Zakonom o debirokratizaciji je vlada Janeza Janše državljanom prodajala izmišljeno podobo protibirokratske, na učinkovitosti temelječe vlade, fikcijo in piarovsko božičnico. Zdaj, ko so v opoziciji, pa spet s svojimi priporočili o debirokratizaciji nam prodajajo fikcijo in zgodbo o tem, kako je ta vlada nesposobna in neučinkovita, zato nam bodo oni dobronamerno priskočili na pomoč, v dobro gospodarstva in ljudi, kajpada. Resnični namen Janševe zadnje vlade seveda ni bila učinkovitejša vlada, pač pa je bil cilj debirokratizacijskega meta zakona slovenski pravni red obrniti na glavo. In takšni omnibus zakoni so naravnost idealni za vpeljavo nepreglednosti in zmede, idealni in to še, to je v času epidemije Janševa vlada s protikoronskimi paketi ves čas veselo počela. Mirne duše je posegala v serijo drugih predpisov in na ta način načrtno ustvarjala nepreglednost in kaos, kar sem pojasnila že v uvodu. Zakon o debirokratizaciji naj bi takrat v enem zamahu prečistil pravne nejasnosti in določil prenehanje veljavnosti pravnih predpisov, ki se ne uporabljajo več. Naj bi, a dejstvo je, da je bil zakon poln nesmislov, mestoma celo ustavno sporen, predvsem pa je bil obupno slab. In zdaj dežavi. SDS-ova debirokratizacijska klasika v obliki Predloga priporočila v zvezi z debirokratizacijo in izboljšanjem poslovnega okolja, je polna zavajajočih navedb in manipulacij. s statistiko, ki enostransko prikazuje določeno sliko o slovenskem gospodarstvu, ekonomski in davčni politiki, polna seveda tudi laži, ki jih seveda očitajo drugim, sami jih pa na veselo trosijo. Recimo SDSu gredo v nos nova ministrstva, sploh Ministrstvo za solidarno prihodnost, celo referendum smo doživeli in blokado Vlade ob njenem nastopu, zaradi 14. To, da je prav Ministrstvo za solidarno prihodnost po desetletjih se lotilo sistemskih in sistematičnih stanovanjskih politik, pa seveda nič. To, da smo pravkar zagnali, ta Vlada in to ministrstvo, največji cikel izgradnje neprofitnih javnih stanovanj v samostojni Sloveniji seveda nič. Delo, si danes preberite članek o obrisih največje soseske z neprofitnimi stanovanji v Ljubljani. Danes imate najnovejši članek. Informacija s katero veselo vpletajo, da bi si kdorkoli izplačeval dodatke med dopustovanjem na Ministrstvu za solidarno prihodnost, seveda ne drži. To bi bilo nezakonito. Gre za to, da si en novinarski portal privoščil manipulacijo in zapisal, da gre za izplačevanje dodatkov v času dopusta, medtem ko gre v resnici za dodatno delo v času dopustov. Medtem ko gre večina javne uprave na počitnice, tukaj govorimo o ljudeh, ki so preživeli poletje na delovnem mestu s pripravami na obsežen prihod dolgotrajne oskrbe v letošnjem letu in reševanjem težav v domovih za starejše. In to je res zavržno, da ljudi, ki so se žrtvovali in delali med poletjem, takole vlačite po raznih medijih in tukaj v parlamentu. Gre za številčno eno najmanjših ministrstev. Večina imen, ki zdaj krožijo po medijih, sploh niso člani Levice. Izplačevanje dodatkov pa poteka na podlagi enakih pravil, kakršna veljajo na vseh drugih ministrstvih in kakor so zmeraj veljala v vseh mandatih, tudi v mandatu vlade Janeza Janše. kot je pri najbolj resnicoljubni stranki SDS v navadi, ko gre za navajanje resnice, seveda je ravno obratno, kot oni trdijo. Dodatkov niso dobili tisti, ki so bili na dopustu, ampak tisti, ki so delali v času dopustov. In zapomnite si že enkrat to, da ne boste vedno ene in iste lajne tukaj pripovedovali. Pri navedbah o domnevno previsokem številu zakonov in podzakonskih predpisov z uporabo drugačne kategorizacije, upoštevajo tudi razno razne druge akte predlagatelji, ki sploh niso predpisi zato, da lažje zavajajo s trditvijo, da se z leti število predpisov zvišuje, kar naj bi po njihovem prepričanju dušilo gospodarstvo. Namerno pa v svojem populizmu izpustijo dejstvo, da se vedno večje število zakonov in podzakonskih aktov nanaša na vsa možna in različne družbene aspekte in ne zgolj na področja neposredno ali posredno povezana z gospodarstvom. V obrazložitvi predloga priporočil tudi navajajo, da se število zaposlenih v javnem sektorju skozi leta povečuje, kar sicer drži. Vendar nam ta podatek sam po sebi ne pove kaj dosti, saj se skozi leta povečuje tudi število delovno aktivnega prebivalstva. Poglejmo razmerje med zaposlenimi v javnem sektorju, sektor država ter zaposlenimi v zasebnem sektorju. V letih 2012 in 2013 je število zaposlenih v javnem sektorju, sektor država predstavlja slabih 28 odstotkov, v zasebnem sektorju pa 28,5 odstotkov zaposlenih. V letih 2020 in 2021 je ta odstotek znašal dobrih 27 odstotkov. V letih 2023 in 2024 je število zaposlenih v javnem sektorju sektor država predstavljalo 26,8 odstotkov, odstotkov, v zasebnem sektorju pa 26,9 števila zaposlenih. Kar pomeni, da pod trenutno Vlado število zaposlenih v javnem sektorju predstavlja nižji odstotek od števila zaposlenih v zasebnem sektorju in nižji odstotek, kot pod drugo in tretjo Janševo vlado. Če se vrnemo nazaj k debirokratizaciji je pomembno poudariti, da se za tem izrazom pogosto skriva želja po deregulaciji in zniževanju davkov premožnejšemu sloju. v kontekstu gospodarstva imajo regulacije namen preprečevanja in blaženja raznih negativnih učinkov trga na delavce, na širše prebivalstvo, na okolje ter nenazadnje na manjša lokalna podjetja, ki se znajdejo v deprivilegiranem položaju v primerjavi z večjimi korporacijami. Ko je govora o obremenjenosti slovenskega gospodarstva, je eden ključnih argumentov desnice, da je davčno breme v Sloveniji previsoko. A pozor! (Nadaljevanje) državami članicami EU in OECD kažejo, da je v Sloveniji delo nadpovprečno davčno obremenjeno, medtem ko sta kapital in premoženje, s poudarkom na nepremičninah, podpovprečno obdavčena. Višina davka na dodano vrednost in davka na dohodke pravnih oseb. Pa leži v zlati sredini držav članic EU. Za razliko od desnice ob ugotovitvi, da je delo v Sloveniji nadpovprečno obremenjeno, v Levici ne kličemo k zniževanju davkov na način, ki bi koristil najpremožnejšim, temveč skušamo poiskati vzroke in trezne rešitve za odpravo tega problema. Stopnja socialnih prispevkov za zaposlene je v Sloveniji najvišja med vsemi državami OECD. Stopnja prispevkov, ki jih plačuje delodajalec, podčrtano, stopnja prispevkov, ki jih plačuje delodajalec pa je med državami OECD nekje v spodnjem oziroma srednjem rangu. In tukaj prihaja do teh stvari, spoštovani. Slovenija je med 38. državami članicami oecd, ena izmed štirih držav, ob Madžarski, Litvin, Čilu, kjer je stopnja prispevkov, ki jih plačujejo zaposleni, višja od stopnje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci, povsod drugje, spoštovani, temu ni tako, ampak vi vztrajate pri teh stvareh in zato imamo v družbi probleme. Potem se pa sklicujete na to kko so plače obdavčene. To je velika usluga slovenskim delodajalcem in ena večjih ovir na poti do višjih neto plač. Smiselno bi bilo razmisliti o spremembi prispevnih stopenj na način, kot ga imajo vse države zahodne Evrope, po katerih se menda tako radi zgledujemo oziroma zgledujete. Se pravi, da bi delodajalci morali plačati višjo stopnjo prispevka, zaposleni pa nižjo. Socialni prispevki so le en del obremenitve plač, drugi del pa je progresivna dohodninska lestvica s petimi dohodninskimi razredi. V primerjavi z drugimi državami vidimo, da imajo drugje najnižje dohodninske razrede pogosto manj obdavčene kot v Sloveniji. Pogosto je drugod najnižji dohodninski razred celo neobdavčen. dodamo podatek, da se po statistikah FURS približno 95 odstotkov vseh zaposlenih uvršča v prvi in drugi dohodninski razred, se možna rešitev nakazuje kar sama. Razbremenitev dohodnine je potrebno opraviti na način znižanja davčne stopnje v prvem in drugem dohodninskem razredu in ne skozi zniževanje davčne stopnje najvišjemu dohodninskemu razredu ter višanju splošne dohodninske olajšave, kar ima sledeč učinek, višja kot je plača, višja davčna razbremenitev. Za kar je kakopak poskrbela desna vlada v spregi z nekaterimi drugimi političnimi akterji in tako imenovanimi davčnimi svetovalci. Na osnovi podatkov FURS so leta 2022 dohodninski zavezanci v prvem dohodninskem razredu skupaj z davčno blagajno prispevali slabih 282 milijonov evrov. Ta znesek se danes verjetno vrti okrog 300 milijonov evrov. Če bi obdavčitev prvega dohodninskega razreda znižali iz trenutnih 16 odstotkov na nič, bi delavcem z najnižjimi dohodki izjemno pomagali, strošek države pa bi bil okrog 300 milijonov evrov. Kako ta izpad javnofinančnih prihodkov nadomestiti? Slovenija zaostaja v obdavčenju premoženja. Celo OECD, evropska komisija in razne druge organizacije priporočajo, da v Sloveniji uvedemo nepremičninski davek. Vladna izhodišča davka na nepremičnine predvideva prihodke iz tega naslova v višini 600 milijonov evrov letno. Izhodišča so bila po naši oceni sicer pomanjkljiva in potrebujejo popravke in premislek, da bo davek res pravičen,

Druga možnost so seveda rastoči obrambni izdatki, ki jim v Levici ostro in odločno nasprotujemo, saj bi pomenili hude in nedopustne reze v že tako skrahirano socialno državo. Namesto za brezumno oboroževanje kot posledico histerizacije Evrope v luči vojne v Ukrajini in radikalne spremembe politike nove ameriške administracije in predsednika Trumpa, namesto 16. TRAK: (VP) oziroma s pičlimi multiplikativnimi učinki je denar potrebno nameniti za družbeno koristne namene, za krepitev socialne države, javnega zdravstva, javnega šolstva, znanosti in tako naprej, med drugim tudi za davčno razbremenitev najslabše plačanih državljank in državljanov, za boljše pokojnine in za boj proti revščini. Sama debirokratizacija bi sicer lahko bila smiselna le, če bi zares sledila ciljem skrajševanja raznih birokratskih postopkov, seveda s predpostavko, da to ne prinese negativnih posledic. V mislih imam denimo večjo stopnjo digitalizacije postopkov in avtomatizacijo nekaterih korakov v postopkih, za katere že danes obstajajo rešitve, ki jih uporabljajo tudi nekatera večja slovenska podjetja. SDS-ove predloge za debirokratizacijo, ta pamflet za demontažo vlade je težko, če ne že nemogoče komentirati, saj so ti predlogi nanizani brez neke resne argumentacije in brez kakršnegakoli zaresnega konteksta. Težko je resno komentirati še enega v vrtiljaku njihovih spektaklov, to predstavo za javnost, katere cilj je vse bolj stopnjevati SDS-ovo predvolilno kampanjo in na vsak način izsiliti predčasne volitve. Ne trdimo, da so vsi predlogi predlagatelja nujno slabi, o določenih bi se celo dalo debatirati, vendar, kot rečeno, pod pogojem, da vsebujejo priloge z obrazložitvami, kako točno tak predlog realizirati, kakšne so morebitne pozitivne, kakšne so morebitne negativne posledice in tako naprej. A žal konstruktivna debata očitno ni namen predlagateljev priporočil. Zato bomo v Levici predlog priporočila v zvezi z debirokratizacijo in izboljšanjem poslovnega okolja v Sloveniji zavrnili. Smo se pa, če/ko če/ko bodo na poslanske klopi prišli resni vsebinski predlogi, podkrepljeni, kot rečeno, z ustreznimi argumenti, analizami, obrazložitvami, rešitvami, zmeraj pripravljeni resno pogovarjati, kako čim bolj izboljšati javne storitve za naše državljanke in državljane in kako čim bolj, seveda uspešno pomagati gospodarstvu. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev bo predstavil kolega Tine Novak, izvolite. TINE NOVAK Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi. Prekomerna birokracija je ena največjih ovir našega razvoja, ki zavira pravičnost, učinkovitost in dostopnost naše države. Ovira podjetnike, ki želijo začeti posel, kmete, ki obdelujejo zemljo, delavce, ki ustvarjajo našo prihodnost, študente, ki iščejo svojo priložnost in tudi upokojence, ki si zaslužijo spoštovanje ter lažji dostop do storitev. Ne govorimo samo o manjših izboljšavah, temveč o konkretnih spremembah, ki bi olajšale gospodarstvo, spodbudile podjetništvo in izboljšale življenje vseh nas. Kje smo danes? Slovenija je polna talentov ter naravnih danosti in potenciala, vendar nas pretirana birokracija močno zavira. Po zadnjem poročilu Euro Startup Nations Alliance smo med 21 evropskimi državami na zadnjem mestu po spodbudah za inovacije in digitalno ekonomijo - s tem smo celo za Bolgarijo. To niso le številke, ampak jasen znak za ukrepanje. Podjetnik v Sloveniji za ustanovitev pravne osebe potrebuje v povprečju osem dni, medtem ko ga pa recimo v Estoniji opravi zgolj v nekaj urah. Pri nas čakamo mesece na gradbena dovoljenja, v primerljivih državah pa je lahko to urejeno v manj kot tednu dni. Vsak nepotreben dan tako pomeni izgubljeno priložnost in zmanjšano zaupanje ljudi v državo. Ali si res želimo, da to ostane naša realnost? Ne. Z jasnimi ukrepi lahko Slovenijo naredimo za državo, kjer ljudje čas namenjajo ustvarjanju in inovacijam, ne pa papirologiji. Kaj že počnemo? Demokrati nismo zgolj nemi opazovalci. Po Sloveniji se pogovarjamo z državljani, podjetniki, kmeti in društvi ter zbiramo njihove zgodbe. Slišimo jih. Tako smo recimo slišali mladega podjetnika iz Maribora, ki skoraj ni začel svojega posla zaradi birokratskih zapletov, ali pa recimo kmeta iz Prekmurja, 17. TRAK: (TB) - 11.20 (nadaljevanje) Na osnovi teh izkušenj se že izkazujejo oziroma nakazujejo seznami birokratskih ovir, ki bi jih lahko odpravili, a to je šele prvi korak. Naša pot naprej je sestavljena v štirih konceptih, ki jih lahko na hitro omenim danes. Recimo, popolna digitalizacija javne uprave po vzoru Estonije ali pa recimo res, da oddaljenega Singapurja, s katero bi zagotovili, da bodo vsi upravni postopki na voljo prek spleta. z uporabo preverljivih tehnologij, kot je blockchain, bi lahko zagotovili varnost, enostavnost in preglednost. Predstavljajte si registracijo podjetja v enem dnevu ali urejanje dokumentov z nekaj kliki. To ni več oddaljena prihodnost, ampak povsem realno dosegljiv cilj. Načelo, en predpis noter dva stara ven, Slovenija potrebuje manj birokracije, ne več. Uvesti bi morali jasno pravilo, da za vsak nov predpis odstranimo vsaj dva nepotrebna. Tako bi razbremenili državljane in gospodarstvo od nepotrebnih obremenitev. Manj birokracije torej še enkrat, pomeni več priložnosti za vse nas. Uporabo umetne inteligence, ta tehnologija je naše orodje, ne ovira. Z umetno inteligenco bi lahko hitro odkrili nepotrebne postopke in odpravili zastarele zahteve. Tako bi lahko v relativno kratkem času bistveno zmanjšali birokratsko breme. Če lahko umetna inteligenca pomaga zdravnikom, zakaj ne bi pomagala tudi nam pri izboljšanju državne uprave? Stalne strokovne skupine za poenostavitev bi bdele nad portalom Stop birokraciji ter uvedle interaktivno platformo, kjer bi lahko državljani, podjetniki in nevladne organizacije aktivno sodelovale s predlogi, javno dostopna informacijska tabla pa bi omogočila preglednost postopkov in hitrejše odzivanje na težave državljanov. Komu bo to koristilo? Debirokratizacija ima jasne koristi: mala podjetja bodo lažje rasla in se razvijala. Kmetje bodo hitreje prejeli potrebne subvencije. Družine bodo lažje urejale socialne pravice brez nepotrebnega stresa, mladi pa bodo imeli več priložnosti za zaposlovanje ali podjetniške projekte. Učinki bodo širši. Preprostejši sistem bo zmanjšal možnost za korupcijo, povečal preglednost in okrepil demokracijo. Državljani pa bodo lažje sodelovali z državo in z njo aktivno sooblikovali. Vloga državljanov, te spremembe lahko izvedemo skupaj, potrebujemo podporo, spoštujemo poslanke in poslance, predvsem pa aktivno vlogo vseh deležnikov. Vse izkušnje in predlogi so ključni, saj vsi skupaj najbolje vemo, kje nas birokracija najbolje ovira. Debirokratizacija torej ni cilj le ene stranke, je naloga vseh nas, zato vsi moramo stopiti skupaj, da odstranimo ovire ter zgradimo državo,

Naj začnem z mislijo našega nekdanjega poslanskega kolega, sedanjega ministra za obrambo Boruta Sajovica, je pravi: "V tej državi preprosto ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. Če pa ni narobe, pa o tem ugibamo ali pa si preprosto to izmislimo." Konec citata. Predlog priporočil v zvezi z zmanjšanjem administracije, izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji, ki so ga v proceduro vložili poslanski kolegi iz SDS, je žal še en v nizu poskusil prikazati, da je v Sloveniji vse narobe in da nič ne deluje. Da se zgodba bolje bere, se zavaja s podatki in operira s polresnicami. Zahteva se reševanje težav, ki so rešene že več let, ali pa se navaja stare, povsem neaktualne podatke. Glavni krivec za vse slabo je tokrat javni sektor, medtem ko je gospodarstvo prikazano kot žrtev. Sam sem večino življenja delal v gospodarstvu, del življenja pa tudi v javni sferi, ko sem bil župan in poslanec Državnega zbora, zato poznam obe strani.

Več subvencij in državnih pomoči pomeni, da potrebujemo višje davke in več birokratskih pravil. To pa je v nasprotju s prav tako izraženo zahtevo, da se zniža davke. Ne moremo imeti obeh stvari hkrati. V Sloveniji se dobro živi, imamo visoko kvaliteto življenja in visok nivo storitev, imamo dobro razvito socialno državo, v kateri poskrbimo za najbolj ranljive člane naše družbe. Tudi zato imamo nekoliko višje davke. A ko pogledamo na našo državo z malo distance ter jo primerjamo z drugimi državami, vidimo, da ne drži, da imamo pretirano visoke davke. Še več, države, ki jih pogosto navajamo za zgled, imajo praviloma vsoto višje davke. Marsikateri Slovenec, ki je šel v tujino, je šele tam spoznal, da naša birokracija vseeno ni tako slaba, kot je včasih mislil, podobno pa tujec, ki je prišel k nam, presenečeno ugotovi, da so stvari v Sloveniji urejene in da birokracija ni pretirana težava. Seveda v naši človeški naravi je, da hočemo vedno več in bolje in prav je tako. A država in njeni podsistemi so kompleksen organizem, ker je potrebno upoštevati različne, med seboj pogosto nasprotujoče si interese. Živimo v demokratični ureditvi, ki ima veliko neodvisnih institucij ter varovalk, s katerimi varujemo šibkejše in skrbimo, da nobena skupina ali veja oblasti nima prevelike moči. Tak sistem je zato morda na kratki rok nekoliko manj učinkovit, a so za to družbena nasprotja manjša. Obstaja večja družbena kohezivnost in je dolgoročno bolj vzdržen. Če hočemo biti bolj uspešni, potem moramo postati bolj optimistični in zazrti v prihodnost. Vlada doktorja Roberta Goloba si vseskozi prizadeva, da bi se nepotrebne administrativne obremenitve prebivalcev in gospodarstva zmanjšale. Sprejemamo ukrepe s katerimi izboljšujemo poslovno okolje. Pomemben del tega procesa izboljšanja smo ravno poslanci, ki sprejemamo zakonodajo, ki gre v prid ljudem in podjetjem. Žal našim poskusom izboljšanja življenja ljudi in delovanja podjetij najbolj nasprotujejo ravno v opoziciji. Naj vas spomnim kakšne kritične napovedi so v SDS slikali, ko je naša poslanska kolegica Tereza Novak vložila zakon, s katerim smo omogočili zbiranje podpisov za referendum v elektronski obliki. Danes so ravno v SDS tisti, ki svoje volivce spodbujajo, naj podpis za referendum oddajo elektronsko, saj jim vzame samo trenutek. Prejšnji teden smo v Državnem zboru med drugim obravnavali novelo zakona o osebni asistenci oziroma o osebni izkaznici, Zakon o potnih listinah in Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. S temi zakoni bomo hitreje in lažje prišli do osebnih dokumentov, procesi pa bodo bistveno bolj digitalizirani. Prav tako bomo lahko lažje zaposlovali zdravstvene delavce iz tujine, tako da bomo lahko bolje poskrbeli za naše prebivalce. V kratkem pa bomo pomagali gospodarstvu z novelo zakona o tujcih, s katerim bodo olajšali in pohitrili postopke zaposlovanja le-teh. Z letošnjim letom smo dvignili splošno davčno olajšavo in meje davčnih razredov ter tako poskrbeli, da bomo imeli tudi ljudje višje neto plače. Sprejemamo ukrepe za krepitev kapitalskega trga, da bodo imela podjetja boljši dostop do kapitala. Skrbimo, da bodo lažje zaposlovala visoko kvalificirane kadre. Spreminjamo prostorsko in stanovanjsko zakonodajo ter digitaliziramo procese, da bodo lahko zgradili več stanovanj in da bodo ta cenejša. Že sprejetih ukrepov za boljše poslovno okolje ter manj administrativnih ukrepov teh ovir in takih, ki še bodo sprejeti v tem mandatu, je izjemno veliko in jih je nemogoče našteti v tako kratkem času. Več jih bomo skupaj s kolegi predstavili v nadaljevanju v splošni razpravi. V Svobodi si bomo še naprej prizadevali, da bi imeli v Sloveniji še bolj učinkovit in dostopen javni sektor, manj administrativnih bremen ter odlično poslovno okolje. Pot do tega cilja je sestavljena iz tisočerih malih in velikih korakov, od sprememb zakonov do ravnanj posameznikov v konkretnih zadevah. Potreben je, ne samo trud politikov, ampak celotne družbe. Predvsem pa je potrebno, da imamo optimističen in ambiciozen pogled, ki bo usmerjen v izzive prihodnosti, ne pa v prepire preteklosti. V Svobodi težav s preteklostjo nimamo in bomo v tem ter v naslednjem mandatu poskrbeli, da bo Slovenija kot država in družba usmerjena v dobrobit vseh. Hvala za Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Rado Gladek, izvolite. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavnik in predstavnica Vlade, kolegice in kolegi. V Slovenski demokratski stranki menimo, da živimo v precej zbirokratizirani državi. K temu nas napeljujejo izkušnje posameznikov kakor tudi gospodarstva, pa tudi statistika pritrjuje našemu stališču. Konec februarja letošnjega leta smo namreč v Sloveniji imeli v veljavi 766 zakonov tisoč 111 podzakonskih aktov; v primerjavi s številom ob nastanku naše države se je število zakonov podvojilo, podzakonskih aktov pa podvajseterilo. Naš pravni red ne ločuje med različnimi obdobji obstoja predpisa, veljavnosti predpisa in uporabe predpisa, temveč za vsa ta obdobja uporablja izraz veljavnost predpisa, kar v praksi povzroča precej nejasnosti. povečanju števila zakonskih aktov prav zagotovo v največji meri prispeva zakonodaja Evropske unije, ki jo moramo implementirati v nacionalno zakonodajo, je pa dejstvo, da v večini primerov ne izkoriščamo možnosti minimalnega standarda implementacije, ampak z dodajanjem idej birokratskega aparata stanje še poslabšujemo. V Sloveniji se soočamo ne le z množico zakonov in podzakonskih aktov, temveč tudi z razdrobljeno in nepregledno mrežo agencij, uradov in drugih državnih organov. Iz leta v leto se ustanavljajo nove inštitucije, ki so velikokrat nepotrebne in pogosto podvajajo delo že obstoječih ali celo same sebi postavljajo administrativne ovire. Podjetniki in državljani se tako pogosto znajdejo v labirintu različnih organov, kjer nihče ni povsem odgovoren za določeno področje, odločanje pa se zavleče zaradi usklajevanja med njimi. Namesto da bi se ukvarjali z razvojem in inovacijami, podjetja izgubljajo čas in denar zaradi nesmiselnih postopkov in birokratskih neskladij. Država bi morala temeljito preučiti smiselnost vseh obstoječih agencij in uradov ter nepotrebne ali podvajajoče se institucije ukiniti ali združiti. Namen predloga priporočil v zvezi z debirokratizacijo in izboljšanjem poslovnega okolja v Sloveniji, ki ga danes obravnavamo, je spodbuditi sedanjo Vlado, da resno pristopi k iskanju rešitev za zmanjšanje birokratskih ovir. V Sloveniji bi se morali bolj zavzemati za zmanjšanje administrativnih ovir, ki podjetjem otežujejo poslovanje. Manj birokracije pomeni več časa za razvoj inovacij in rast podjetij. S poenostavitvijo zakonodaje in digitalizacijo postopkov se bo zmanjšalo število nepotrebnih korakov pri ustanavljanju podjetij, oddaji davčnih poročil in pridobivanju dovoljenj. Analize konkurenčnosti držav žal niso na naši strani. Švicarski inštitut za razvoj menedžmenta je sredi leta 2024 objavil lestvico svetovne konkurenčnosti za to leto; najbolj konkurenčne so manjše države kot so Singapur, Švica, Danska, sledita Irska in Hongkong. Slovenija očitno ne zna izkoristiti svoje majhnosti, saj je na globalni lestvici konkurenčnosti padla za štiri mesta, na 46. mesto. Slovensko gospodarstvo je v obdobju po pandemiji hitro okrevalo, v zadnjih letih, v zadnjih dveh letih pa smo izgubili pridobljeno prednost. Pomemben korak bi bila tudi jasnejša in predvidljivejša zakonodaja. Z zagotavljanjem pravne varnosti in stabilnega poslovnega okolja. Bi podjetniki lažje načrtovali, dolgoročne strategije investirali v prihodnost. Na ta način bi Slovenija postala privlačnejša za domače in tuje investitorje. Stabilno poslovno okolje je namreč ključno za gospodarsko rast, saj gospodarstvo omogoča dolgoročno načrtovanje in investicije brez nepotrebnih tveganj. Pravna varnost, predvidljiva davčna politika in učinkovita javna uprava ustvarjajo pogoje, v katerih lahko podjetja rastejo, zaposlujejo in prispevajo k blaginji države. Če država zagotovi stabilnost in podporno okolje, bo lažje privabila domače in tuje investicije ter povečala konkurenčnost na globalnem trgu. V številnih državah so se poenostavitve zakonodajnih postopkov že izkazale za uspešno, na primer Estonija je z uvedbo digitalnega poslovnega okolja bistveno zmanjšala administrativne obremenitve podjetij in omogočila lažjo registracijo poslovnih subjektov. Slovenija lahko sledi tem primerom in omogoči, da podjetniki lažje vstopajo na trg ter se osredotočijo na rast in razvoj svojih dejavnosti. ena izmed ključnih priložnosti za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji je prilagoditev davčnega sistema, da bo bolj stimulativen za podjetništvo in zaposlovanje. Z davčnimi razbremenitvami predvsem na področju prispevkov in obdavčitve dohodkov pravnih oseb bi se spodbudila gospodarska rast in omogočilo večjo konkurenčnost slovenskih podjetij. Slovenija se namreč uvršča na sedmo mesto med državami OECD po višini obremenitve stroškov dela. Nižji davčni primež pomeni več sredstev za razvoj podjetij in posledično več vlaganj v raziskave, razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest. To bi 20. TRAK: (NB) – 11.35 (Nadaljevanje) prispevalo k večji produktivnosti gospodarstva, večji blaginji in izboljšanju življenjskega standarda državljanov. Prav tako bi lahko Slovenija uvedla posebne davčne spodbude za Start upe in podjetja, ki vlagajo v raziskave, razvoj in trajnostne tehnologije. Davčna politika bi morala biti fleksibilna in usmerjena v dolgoročno rast gospodarstva, na primer Irska je s prilagojenim davčnim režimom privabila številna mednarodna tehnološka podjetja, kar je spodbudilo gospodarsko rast in zaposlovanje. Digitalizacija poslovnih procesov in javne uprave je eden ključnih elementov izboljšanja poslovnega okolja v Sloveniji. Elektronsko poslovanje in digitalne platforme lahko občutno zmanjšajo administrativne ovire in pohitrijo postopke. Slovenija potrebuje hitrejše in bolj odzivne postopke v javni upravi. Digitalizacija mora postati prednostna naloga, saj lahko močno skrajša čakalne dobe in zmanjša administrativne stroške. Namesto da bi ljudje hodili od urada do urada in zbirali papirnate dokumente, bi morali imeti dostop do enotnega digitalnega sistema, kjer bi lahko vsa potrebna dovoljenja, registracije in prijave uredili na enem mestu. Številne evropske države so že dokazale, da je možno učinkovito poenostaviti postopke in izboljšati uporabniško izkušnjo državljanov in podjetij. Slovenija ne sme zaostajati, temveč mora prevzeti najboljše prakse in jih prilagoditi svojim razmeram primer dobre prakse je Finska, kjer so digitalne rešitve omogočile hitrejšo obdelavo vlog za ustanovitev podjetja, kar je podjetnikom prihranilo čas in denar. Pomanjkanje ustreznih ukrepov vpliva na gospodarsko rast, ki žal ne raste v skladu s pričakovanji. Gospodarstvo si želi sprememb in podaja predloge, ki pa jih trenutna Vlada oziroma koalicija noče slišati ali pa jih ne razume. Tudi tekom obravnave na matičnem odboru smo poslušali, da so predlogi premalo razumljivi, to nas navdaja z zaskrbljenostjo. Dovolite, da ponovno navedem nekaj zahtev, pa naj javnost sama presodi ali so razumljive, spremembe pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela, spremembe pri začasnem in občasnem delu upokojencev, zvišanje starostne meje za pridobitev statusa starejšega delavca, sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov, uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja, ukinitev obveznega vodenja in spremljanja zalog v mikro družbah, uvedbo ugodnosti za delodajalca, ki zaposluje prostovoljnega gasilca, pripadnika civilne zaščite ali drugega reševalca, in tako naprej. Pri oblikovanju zakonodaje in gospodarske politike se pogosto sprejemajo ukrepi, ki delujejo zgolj kratkoročno in niso del, niso del širše strategije razvoja države. Potrebujemo celovit pristop, ki bo temeljil na dolgoročni viziji konkurenčnega in fleksibilnega gospodarstva. Zmanjšanje birokratskih ovir, digitalizacije in davčne reforme morajo biti usklajene, da skupaj ustvarijo spodbudno okolje za podjetništvo, inovacije in privabljanje investicij. Brez jasne strategije in odločnih ukrepov bomo še naprej izgubljali na lestvicah konkurenčnosti in zamujali priložnosti, ki jih ponuja globalni trg. Tudi v kmetijstvu se stanje na področju birokracije stalno poslabšuje. Potrebno se je zavedati, da je administrativne ovire na področju kmetijstva moč zmanjšati zgolj s spremembo doktrine in politike poslovanja iz omejujočega in restriktivnega pristopa k liberalnemu podjetniškemu in svobodnemu. Javni sektor igra ključno vlogo pri zagotavljanju stabilnega poslovnega okolja. Z optimizacijo delovanja državnih institucij in učinkovitejšo porabo proračunskih sredstev lahko dosežemo večjo racionalizacijo in boljše storitve za državljane ter podjetja. Javni sektor sicer pogosto opozarja na pomanjkanje kadra na vse več področjih, čeprav se je število zaposlenih v zadnjem desetletju povečalo za šestino, od vstopa Slovenije v EU pa za več kot 27 odstotkov. Narašča pa tudi število zaposlenih v državni upravi, in sicer na ministrstvih in organih državne uprave, ki so del javnega sektorja. Tudi odločitev sedanje Vlade po dvigu števila ministrstev, katero smo v Slovenski demokratski stranki problematizirali od začetka, se je izkazala za napako, kar je priznal tudi predsednik Vlade doktor Golob. Prenova postopkov v javni upravi, izboljšanje komunikacije med podjetji in državnimi organi ter večja uporaba digitalnih orodij lahko pripomore k večji učinkovitosti in hitrejšemu reševanju vlog. Prav tako je pomembno zagotoviti, da se zaposlitve v javnem sektorju osredotočijo na področja, kjer so resnično potrebne kot so zdravstvo, izobraževanje in varnost. dobro delo, da so zaposleni v javni upravi za svoje dobro delo primerno nagrajeni. Javna uprava mora delovati po načelu učinkovitosti in odgovornosti, kar pomeni, da bi morali najboljši in najbolj zavzeti zaposleni prejeti ustrezne nagrade, 11.40 (nadaljevanje) svojega dela vestno, bi morali nositi posledice. Trenutni sistem pogosto ne omogoča razlikovanja med uspešnimi in manj uspešnimi zaposlenimi, saj so napredovanja pogosto avtomatska, ne glede na dejanske dosežke. Uvesti bi morali sistem ocenjevanja uspešnosti, ki bi nagrajeval delovno uspešnost, inovativnost in predanost, hkrati pa omogočil sankcioniranje tistih, ki ne dosegajo pričakovanih standardov. Le tako lahko zagotovimo, da javna uprava ne bo postala sama sebi namen, temveč bo delovala v korist državljanov in gospodarstva. Učinkovitejša javna uprava povečuje zaupanje v inštitucije in spodbuja sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem, kar vodi v boljše pogoje za poslovanje. Slovenija ima odlične možnosti za privabljanje tujih investicij, ki lahko prinesejo nova delovna mesta in tehnologije. Z ustvarjanjem spodbudnega okolja, ki vključuje davčne olajšave, enostavnejše postopke registracije podjetij in jasno strategijo gospodarskega razvoja, lahko Slovenija postane privlačna destinacija za tuje investitorje. Poleg tega lahko strateška partnerstva z mednarodnimi podjetji omogočajo prenos znanja in tehnologij, kar bo še dodatno prispevalo k rasti slovenskega gospodarstva. Kakovosten in prilagojen izobraževalni sistem je osnova za konkurenčno gospodarstvo. Slovenija ima priložnost, da s prilagajanjem učnih načrtov potrebam trga dela ustvari bolj kompetentno delovno silo, ki bo kos izzivom prihodnosti. Sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalnimi inštitucijami je ključno za usklajevanje izobraževalnih programov s potrebami delodajalcev. Poudarek na praktičnih znanjih, digitalnih veščinah in inovativnem razmišljanju bo pripomogel k boljši zaposljivosti mladih in hitrejšemu razvoju gospodarstva. Naša priporočila so bila jasna in po našem mnenju dovolj razumljiva. Od vlade doktor Goloba smo pričakovali, da se do njih opredeli in po njihovem mnenju smiselno pripravi časovnico realizacije. Žal jih koalicijske poslanke in poslanci očitno niso razumeli oziroma se z njimi ne strinjajo in so priporočila na matičnem odboru zavrnili. In na ta način se bodo šale, ki vam jo povem za zaključek, pisale kar same. Mož pride na urad in vpraša uradnika: Bi lahko dobil dovoljenje za postavitev ograje? Uradnik: Seveda samo potrebujemo še nekaj dokumentov: geodetski posnetek, soglasje sosedov, dokazilo o lastništvu, dovoljenje za dovoljenje in potrdilo, da potrdilo ni potrebno. Mož: Aha, in kdaj bom potem dobil dovoljenje? Uradnik: To vam ne morem povedati, ker še čakamo dovoljenje, da vam to informacijo sploh lahko damo. Hvala lepa.

Najlepša hvala za dano besedo, hvala tudi vsem, ki ste pripravljali svoja stališča poslanskih skupin. Se mi zdi pa prav, da se na nekatere navedbe nekoliko odzovem. Minister Han je uvodoma dejal, da bi se s 60 odstotki strinjal, če bi bil opozicija. Morda bo že zelo kmalu, čez kakšno dobro leto, ko bodo nove volitve, ta trenutek nastopil. In jaz res upam, da boste takrat tudi podprli naše predloge in da bomo skupaj naredili nekaj dobrega za slovenske državljanke in državljane in slovensko gospodarstvo. Drugače pa ja, absolutno se strinjam, nujno je potrebna deregulacija celotne Evrope in pa seveda posledično tudi Slovenije. tako da upam, da so tudi na nivoju Evrope k temu dejansko čisto resno pristopili in da bomo te posledice čutili zelo v kratkem. Kolegica Muršič je dejala, da se ji zdi ta seja vaja za interpelacijo Vlade. Moram vas potolažiti, da zagotovo ne. Cilj naše seje je, da opozorimo na to, kako smo kot država zbirokratizirani, kako je nujno potrebna deregulacija, kako nujno potrebujemo manj pravil, manj regulacij in kako nujno potrebujemo nižje davke, da bo slovensko gospodarstvo spet konkurenčno napram ostalim. Bilo je nekajkrat omenjeno tudi samo zavajanje, pa bom prebrala iz mnenja Vlade en stavek in sicer

Vlada to navede. Pozabi pa navesti, da takoj, ko so nastopili svoje delo, prvo, kar so naredili so razveljavili prej sprejet zakon o dohodnini, ki je predvideval postopno zviševanje splošne olajšave in ki bi, če vlada ne bi prejšnjega zakona razveljavila v letu 2025 znašala kar 7500 evrov. Glede na leto 2022, ko smo ta zakon sprejemali, je to pomenilo, da bi ljudje imeli eno neto plačo zraven letno. To je Vlada pozabila zapisati, da prvo kar so naredili, so znižali splošno olajšavo iz 7500 evrov potem na 5000 evrov. Tako da to je eno samo zavajanje v tem gradivu, kar nam ga je dala Vlada. Dobili pa smo ga v petek, takrat ko je že seja odbora v bistvu potekala. Kolegica Sukič nam skozi očita oziroma Levica kot taka nam očita, da mi skozi težimo k zniževanju davkov premožnemu sloju. No, že samo ta splošna olajšava bi plače dvignila čisto vsem, tistim na minimalni plači, pa tisti, ki imajo višje plače. In če nekdo, ki v Sloveniji prejme povprečno slovensko plačo, če je ta človek za vas bogataš, potem jaz mislim, da je v tej državi nekaj zelo narobe. če plača povprečnega državljana, ki dobi povprečno slovensko plačo, kar s 46,2 odstotki obdavčena s prispevki in davki, potem je v tej državi nekaj hudo narobe. In ko pogledamo, ker je bilo veliko omenjeno, tudi dohodninski razredi in pa samo plačilo dohodnine, tudi ta slika je zelo zgovorna. Ko pogledamo, imamo pet dohodninskih razredov in vidimo lahko, da je največ ljudi v prvem in drugem davčnem razredu, kar 90, blizu 90 odstotkov ljudi. In teh 90 odstotkov ljudi plača okoli 55 odstotkov vse dohodnine. Na drugi strani torej imamo 10 procentov ljudi, ki plača kar 45 odstotkov vse dohodnine. In zdaj tukaj še vedno govorimo, da bi bilo, ne vem, verjetno teh 10 procentov ljudi potrebno še bistveno bolj obdavčiti. Mislim, da to je res narobe svet kako vidi zadeve Levica. In seveda omenjeno je bilo tudi, da imamo premalo obdavčeno premoženje, zlasti tu seveda davek na nepremičnine. Naj omenim, da tudi nepremičnine imamo obdavčene, ne samo z nadomestilom za stavbna zemljišča, ampak tudi v kolikor je nepremičnina večja od 160 m2, v kolikor ima na primer ločeno kakšno garažo, se že danes plačuje davek na premoženje. No, in seveda, ker je ta Vlada, vsaj tako pravi Levica, tako zelo pravična, so naredili pa predlog zakona o nepremičninskem davku, kjer je bil - kakšen predlog - tako, da bi tisti, ki ima prvo nepremičnino, le-ta ne bi bila obdavčena ne glede na znesek. kar pomeni tudi vila za milijon ali dva sredi Ljubljane ali nekje ob ne vem, slovenski obali. Če bi v njej posameznik živel, ta vila ne bi bila obdavčena. medtem ko recimo na drugem koncu Slovenije, kadar bi pač en državljan imel eno manjšo hišo, v kateri bi živel, zraven tega pa je še podedoval od svojih staršev en vikend v Halozah, ki je ocenjen na okoli 50 do 60000 evrov, bi pa potem plačeval še 700 evrov davka. In to je zdaj ta pravičnost, o kateri vi tolikokrat govorite, kar je seveda totalni absurd in resnično upam, da s tem nepravičnim nepremičninskim davkom ne bo popolnoma nič. Rečeno je bilo tudi, da so naši predlogi nedodelani. Naj povem tako kot sem že tudi uvodoma v sami predstavitvi, mi smo v našo zahtevo za sklic seje podali predloge na katere opozarjajo slovenska združenja, Obrtna zbornica, Gospodarska zbornica, predlogi, na na katere so nas opozarjali kmetovalci in pa seveda tudi nekatere predloge državljanov. Žalosti pa nas, da na seji Odbora za gospodarstvo, kljub temu, da so bile vabljene vse gospodarske organizacije, ni bilo ne predstavnikov Obrtne zbornice, kot tudi ne predstavnikov Gospodarske zbornice, kjer bi vse te predloge lahko bistveno bolj podrobneje predstavili tudi vsem vam, kar smo seveda tudi pričakovali. Jih pa seveda znova in znova obnavljajo, poudarjajo, da je to nujno potrebno spremeniti in me res žalosti, da niso izkoristili te priložnosti, prišli med poslanke in poslance in te predloge tudi predstavili. Predstavnik Svobode je dejal, da mi v bistvu v Sloveniji sploh nimamo visokih davkov. A jih res nimamo? Ne vem, če bi se državljanke in državljani s tem strinjali. In seveda verjetno je sledil temu, kar je rekel sam predsednik Vlade še v času volilne kampanje: kaj pa bi njemu nižji davki koristili. Ja, njemu verjetno res ne, marsikateremu državljanke in državljanu pa bi zelo koristili nižji davki, ko bi neto na računu vsak mesec ostalo nekaj več denarja in ko bi posledično seveda tudi skozi mesece nekoliko lažje zaradi nižjih davkov shajal. Kot že rečeno, prvi ukrepi, ki ste jih naredili, znižali ste splošno olajšavo pri dohodnini. Naslednji ukrep, davka na dolgotrajno oskrbo za upokojence, to, kar bomo začeli plačevati v 1. 7. 2025, in seveda za tiste, ki smo zaposleni, 1 procent bo plačal delodajalec, 1 procent pa delojemalec. Spet nek dodaten davek, ki bo še dodatno obremenil slovenske plače. Še kaj ste naredili, ki posledično seveda tudi obremenjuje naše plače? Prostovoljni zdravstveni prispevek ste spremenili v obveznega in zdaj seveda tisto, kar ste se takrat hvalili, da ste ga ukinili, v bistvu ta znesek pa seveda tudi zdaj v teh, ravno v tem času povečujete, kar je seveda spet nov absurd. Dobili smo še, kaj, višje omrežnine, višji davek od dohodkov pravnih oseb in še bi lahko naštevala, kar se davkov tiče. Kar se tiče ostalih birokratskih nesmislov, eden izmed takih je zagotovo tisto dodatno evidentiranje delovnega časa, ko se mora vsak, tudi ko gre na malico, evidentirati, koliko časa v bistvu koristi odmor. Da je to totalni birokratski nesmisel, so vas že takrat opozarjali državljanke in državljani, opozarjalo gospodarstvo. Več kot očitno ste to spoznali tudi sami in zdaj boste prišli kot veliki rešitelji s spremembo zakona in boste rekli, kako ste vi dobro to zadevo uredili in jo popravili. Ampak glejte, problem, ta problem ste vi ustvarili sami in tako to se zelo pogosto v tej Vladi tudi dogaja. Še en tak birokratski nesmisel, ki pa ni zgolj birokratski nesmisel, ampak vpliva tudi na samo varnost državljank in državljanov, pa je tako imenovana uredba, ki se dotika svetlobnega onesnaževanja. Ko po tej uredbi namreč na parkiriščih, po raznih pločnikih ne bodo smele biti prižgane luči oziroma bo lahko zgolj tiste senzorske, kar absolutno pomeni, da se bodo ljudje v Sloveniji počutili še manj varno kot se počutijo danes. Da pa tistih novoletnih lučk niti ne omenjam, ja, ker tudi lučke na stanovanjskih hišah v času pred božičnimi prazniki okoli božiča so očitno velik problem in jih je seveda potrebno časovno omejiti, ker da bi gorele vso noč, to za vas pomeni preveliko svetlobno onesnaževanje, medtem ko seveda sredi Ljubljane in ostalih mest pa takšno svetlobno onesnaževanje ne bo nastal problem. Tako da to je ena kopica nekih nesmislov, s katerimi se žal državljanke in državljani dnevno srečujejo. Jaz upam, namen naše seje je, da se na številne te birokratske nesmisle opozori, da se skupaj, čeprav pač naših predlogov v petek niste sprejeli, ampak ne glede na to jaz upam, da se vas bodo nekateri vsaj malo dotaknili, verjamem, da so vas kdaj na katerega izmed njih tudi opozorili državljanke in državljani in da

Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani. Da ne bom danes predolg, iz stališča Ministrstva za javno upravo, kjer smo med drugim seveda pristojni tudi za odpravo administrativnih ovir in to redoma in učinkovito tudi počnemo, bi pa povedal samo par kratkih še, bi rekel, iztočnic, tako kot nenazadnje že v petek. Zdaj, bistvena morda je razlika res med administrativnim bremenom in administrativno oviro. Pa 24. TRAK: (TB) - 11.55 (nadaljevanje) če na zelo banalni stvari, na nek način banalnem primeru ponazorim, plačevanje davkov, tudi poročanje o tem, seveda je administrativno breme in je utemeljen z javnim interesom. Administrativna ovira pa je kak nepotreben obrazec ali recimo podatki, ki jih recimo država lahko dobi tudi sama po sebi. To je taka bistvena razlika in kot rečeno, naše ministrstvo to redno tudi spremlja in čisti na nek način. Na ven proti uporabnikom, državljanom, gospodarstvu, vsem drugim imamo vzpostavljen spletni portal Stop birokraciji, kjer sprejemamo raznorazne pobude. Zdaj, kadar gre za nek predlog, ki je lahko utemeljen in v skladu z zasledovanjem javnega interesa v področni zakonodaji, seveda ta predlog uvrstimo v tako imenovano enotno zbirko ukrepov, gre za zbirko teh ukrepov, bodisi že od leta 2014. V njej je bilo že preko 400 ukrepov in kar je morda še bolj pomembno, je več kot 86 odstotna realizacija teh ukrepov je že bila narejena. Tudi pri nekaterih, kjer se je dalo, je bila narejena tudi finančna evalvacija. Tu govorimo o več sto milijonskih prihrankih na leto.

obravnavo oziroma pregled in usklajevanje tudi drugim resorjem. Kajti seveda ukrepi niso samo iz pristojnosti MJU, temveč razno raznih, ampak s strani gospodarstva. Od leta 2023 pa leta 2024 je bilo tudi kar nekaj ukrepov, ki jih je predlagalo, zahteve slovenske obrti in podjetništva in tudi več jih je že vzpostavljen. Tako da na kratko v tej Vladi, Vladi doktorja Roberta Goloba je odprava administrativnih bremen in seveda vzdrževanje vsaj najboljšega, kar se da, poslovnega okolja in konkurenčnosti, zelo pomembna prioriteta. Zelo na kratko morda, kaj smo do sedaj že naredili, samo nenazadnje na MJU, pa tudi seveda v sodelovanju z drugimi resorji. Debirokratizirali smo, če tako smem reči, stvari za državljane. Nenazadnje, lažje je danes se družbeno udejstvovati, oddati pobudo za referendum in ljudsko iniciativo. Tu bi gotovo veljalo omeniti tudi moje ljube upravne enote in tam, spoštovane javne uslužbenke in uslužbence, tudi v kontekstu pomoči prizadetim v poplavah leta 2023 skupaj z vladno posebno službo za obnovo po poplavah in plazovih, redno, učinkovito gledajo, bi rekel, primer po primeru in z veliko mero empatije do te zadeve. Debirokratizirali, če smem, smo za delodajalce postopke. Z lanskim interventnim zakonom za zaposlovanje tujcev se je tako naredilo čudovito začasno rešitev, ki je omogočila, da je tujec, delavec zelo, zelo hitro začel delati. To je nenazadnje potrdilo tudi glas gospodarstva, konkretno govorimo o Turistično gostinski zbornici, kar je potrdila tudi z dopisom. Tudi debirokratizirali smo za področje občin, kajti lokalna samouprava je seveda zelo pomembna in tam odpravljamo različne administrativne ovire tudi za njih in nenazadnje tudi seveda za državno upravo, kar pa nov Zakon o javnih uslužbencih, ki je pred kratkim prišel v ta Državni zbor, odpravlja, tako v postopkih kadrovanja in tu seveda se bo uporabljalo več tako digitalizacije kot centralizacije, s tem bomo pa pravzaprav povečali učinkovitost teh postopkov. Ocena je za polovico, to je 50 odstotna. Prav tako ta zakon vsebuje tudi druge ukrepe, kako tako bolj meriti in predvsem nagrajevati bolj učinkovito delo. Ampak da ne bom predolg. Nekaj besed samo še glede števila, ne bom se spuščal v število predpisov, to smo zadnjič mislim, da že deloma naslovili, deloma pa je tudi razlika med predlagateljevo številko in uradno številko iz državnega torej pravnoinformacijskega sistema Republike Slovenije, ta, da tisti privatni sistem drugače kategorizira podzakonske predpise. Mednje šteje denimo tudi odločbe Ustavnega sodišča, ki to gotovo niso. In od tod diskrepance glede števila ministrstev, organov, sestave te vlade. Ne nazadnje

Bilo je govora tudi o povečanju števila seveda zaposlenih v širšem javnem sektorju, tu pa se mi zdi zelo pomembno, da poudarim, da je iz analize plač v javnem sektorju jasno razvidno, da se je povečalo, ampak pozor, povečalo se je na področju raziskovalne dejavnosti, vzgoje, izobraževanja in športa in ne nazadnje zdravstva in socialnega varstva. Dvomim, da lahko kdorkoli reče, da imamo tam pravzaprav premalo kadra. Tu naj še poudarim, da zaradi dekade nekih varčevalnih rigidnih ukrepov in posledično vrzeli v zaposlovanju v javnem sektorju, se sedaj soočamo pravzaprav z, bi rekel, nadpovprečno staro strukturo zaposlenih javnih uslužbencev, kar pa seveda nam vsem skupaj predstavlja trenutno velik izziv, predvsem v luči vlaganja v mlade kadre. Tudi to je ta Vlada s tako plačno reformo kot sedaj s predvideno uslužbensko naslovila. Ob tej priložnosti naj se iskreno zahvalim vsem javnim uslužbenkam in uslužbencem, tako na državni, lokalni ravni kot nenazadnje v širšem javnem sektorju za vse vaše delo, da skrbite, da lahko ta država nudi tako visoko raven javnih storitev. Kako pa te javne storitve se opravljajo? Hja, dajmo vprašati uporabnike. Ta vlada je pristopila k mednarodni raziskavi, ki jo je izvedel OECD, torej Organizacija za ekonomsko sodelovanje in raziskovanje, raziskava je bila sofinancirana tudi s strani Evropske unije in v jeseni 24. Torej zelo sveži podatki so naredili raziskavo tudi v Sloveniji na vzorcu tisoč 500 državljank in državljanov. Ugotovili so, pozor, da imamo v Sloveniji nadpovprečno zadovoljstvo z javnimi storitvami glede gledano na povprečje držav članic Evropske unije in naših sosednjih držav. Konkreten podatek tu, v Sloveniji je 75 odstotkov državljank in državljanov zadovoljnih, 20 odstotkov nevtralnih in 5 odstotkov nezadovoljnih.

Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade. Na Ministrstvu za finance smo med drugim pristojni tudi za oblikovanje davčne politike, ki prvenstveno služi kot podporna politika sektorskim politikam, ki so v pristojnosti drugih resorjev. Pri oblikovanju davčnih ukrepov zasledujemo več ciljev, med katerimi velja danes izpostaviti predvsem podporo zagotavljanju predvidljivega poslovnega okolja, ki je ključno za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, a moramo ob tem vsakega od davčnih ukrepov oceniti tudi z vidika njegovih posledic na javnofinančno stabilnost. To pomeni, da smo dolžni za vsak ukrep, ki pomeni porabo javnofinančnih sredstev, predvideti tudi vire za zagotavljanje teh sredstev. V razpravah v zvezi s predlogi za debirokratizacijo in izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji je bilo večkrat izpostavljen, da je aktualna vlada z davčno politiko v začetku mandata najprej odpravila pozitivne ukrepe, ki jih je na tem področju pripravila prejšnja Vlada, pri čemer se izpostavlja predvsem odprava dviga splošne olajšave na 7 tisoč 500 evrov, kasneje pa naj bi aktualna Vlada z davčnimi ukrepi gospodarstvo pomembno dodatno obremenila, med drugim tudi z dvigom stopnje davka na dohodek pravnih oseb iz 19 na 22 procentov, omenjena pa sta bila tudi uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo in preoblikovanje obveznega zdravstvenega prispevka, ki pa ne sodita med ukrepe davčne politike, s čimer naj bi pomembno okrnila konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Drži, da je aktualna vlada ob začetku svojega mandata odpravila načrtovano postopno zviševanje splošne dohodninske olajšave na 7 tisoč 500 evrov. Predlagan dvig splošne olajšave bi namreč pomenil znatno zmanjšanje javnofinančnih prihodkov. v časih, ko se je Vlada že soočala z izzivi draginje in je morala ustvariti ustrezen fiskalni prostor za nove nujne ukrepe, namenjene odpravljanju negativnih razmer, povezanih tako z inflacijo kot tudi z energetsko draginjo.

Aktualna vlada je ob tem pripravila tudi nabor dodatnih davčnih ukrepov, s katerimi je ob zasledovanju čim pravičnejše porazdelitve davčnih bremen in zagotavljanja stabilnosti javnih financ ciljno razbremenila tiste skupine prebivalstva, za katere je ocenjevala, da so takšne podpore najbolj potrebni. Dodatna splošna olajšava se je dvignila za cirka 2280 evrov, na 16000 evrov, kar je neposredno vplivalo na neto dohodke zaposlenih z minimalnimi plačami in tistih s plačami malo nad minimalno, hkrati pa se je razširil tudi obseg upravičencev do te olajšave. Aktualna vlada je uvedla tudi olajšavo za mlade do 29. leta starosti, ki predvideva zvišanje davčne osnove, znižanje davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja v višini 1300 evrov, kar mladim ob nespremenjeni višini bruto plače in nespremenjenem strošku dela za delodajalca omogoča višji neto dohodek. Zneski olajšav za vzdrževane družinske člane so se zvišali za 7,5 odstotka, s čimer je vlada poskrbela tudi za izboljšanje razpoložljivega dohodka družin. Zvišan je bil neobdavčen del povračil stroškov prehrane in prevoza. Z letošnjim letom je bila uvedena tudi posebna davčna olajšava za ključne kadre, torej kadre s posebnimi znanji in izkušnjami, tako tujce kot Slovence, ki trenutno prebivajo v tujini, ki se bodo odločili za zaposlitev v Sloveniji. Poleg tega je bila z letošnjim letom izvedena tudi uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine v znesku celotne rasti plač, kar je dvakrat več od zakonsko določenega minimuma, predstavlja pa razbremenitev vseh zavezancev. Drži tudi navedba, da dvig stopnje davka na dohodek pravnih oseb na 22 odstotkov predstavlja dodatno obremenitev gospodarstva. Vendar pa je potrebno biti tudi pri oceni tega vpliva, tega ukrepa previden. Najprej je potrebno izpostaviti, da gre za začasen ukrep, ki je namenjen zagotavljanju dodatnih virov za popoplavno obnovo, za dogodek, ki ga ni bilo mogoče predvideti in zanj predhodno zagotoviti ustrezne višine javno finančnih sredstev. Potrebno pa se je zavedati, da obdavčitev davka od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji kljub temu dvigu ne odstopa v slabem pomenu od evropskega povprečja, celo nasprotno. V letu 2022, torej pred zadnjim dvigom, je bil po podatkih Evropske komisije delež davka na dohodek pravnih oseb BDP v Sloveniji pomembno pod evropskim povprečjem. v Sloveniji je bil ta delež v letu 2022 2,3 procente, s čimer se je Slovenija uvrstila na samo dno lestvice evropskih držav, na 23. mesto med 27 državami. Več davka od dohodka pravnih oseb so po tem kriteriju med drugim pobrali v Italiji in Avstriji in celo na Hrvaškem, kjer je bil delež davka na dohodek pravnih oseb v BDP v letu 2022 3,2 odstoten in s tem pomembno višji od povprečja EU, hkrati pa še vedno nižji kot v Avstriji. Pomembno je tudi dejstvo, da tudi začasno povečana stopnja davka na dohodek pravnih oseb v višini 22 odstotkov ne odstopa pomembno od povprečja zakonsko določenih davčnih stopenj Evropske unije, ki je bilo konec leta 2023 21,2 Konec leta 2023 je imelo 12 držav Evropske unije nominalno davčno stopnjo enako ali višjo od 22 procentov. Poleg tega pa je nekaj držav že napovedovalo dvige zakonsko določene davčne stopnje. Predvsem pa je pomembno vedeti, da je celoten slovenski sistem, ki ga poleg zakonsko določene davčne stopnje določa tudi sistem davčnih olajšav in oprostitev, mednarodno konkurenčen. Tako tudi OECD na primer ugotavlja, da je naš, naš sistem v primerjavi s sistemi drugih držav ugoden in ne zavira investicijske dejavnosti, nasprotno, olajšave v sistemu davka na dohodek pravnih oseb so precej radodarne. Splošna investicijska olajšava, ki se široko uporablja, ima skupaj z olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj in olajšavo za vlaganje v zeleno in digitalno preobrazbo posledico zmanjšanje efektivne obdavčitve številnih naložbenih projektov. V letu 2023 je 70 odstotkov zavezancev za davek od dohodka pravnih oseb, ki so prepoznali pozitivno davčno osnovo v višini dobrih 10 milijard evrov uveljavljalo zmanjšanje te davčne osnove za 27. TRAK (VI) Koriščenje olajšav in drugih ugodnosti, ki jih imajo na razpolago slovenska podjetja, je imelo v letu 2023 za posledico znižanje dejanske stopnje obdavčitve iz statutarnih 19 odstotkov na efektivnih 14,2 odstotka. V skladu z EU metodologijo, ki se uporablja za mednarodne primerjave, je bila povprečna efektivna davčna stopnja v Sloveniji v letu 2022 za 1,5 odstotne točke nižja od povprečja evropskih držav. Kar 15 evropskih držav je imelo v letu 2022 višjo povprečno efektivno davčno stopnjo kot Slovenija. Najvišja je imela Španija v višini 29 odstotkov, sledijo Nemčija 28,8 odstotkov, Francija 26 odstotkov in Italija 23,9 odstotkov. Avstrija je imela v letu 2022 povprečno efektivno davčno stopnjo v višini 23,1 odstotek. Na tem mestu je primerno omeniti tudi, da je efektivna davčna stopnja v Sloveniji v višini 14,2 odstotka nižja od mednarodno pripoznane minimalne efektivne davčne stopnje v višini 15 odstotkov. Pri mednarodnih primerjavah je potrebno biti pazljiv tudi pri izbiri držav, s katerimi se primerjamo. Pri tem je ključno, da se predhodno odločimo, kateri ureditvi kot skupku različnih politik in ukrepov se želimo približati. Pri mednarodnih primerjavah je pomembno dobro poznati celovite davčne sisteme držav, s katerimi se primerjamo. Za prikaz celovite ureditve tako na primer ni ustrezno, da izolirano primerjamo posamezne davke. Dodatno pa je potrebno razumeti tudi metodologije, na podlagi katerih so izračunani kazalci, s katerimi se primerjamo. Zadnje je na primer pomembno pri oceni mednarodnih primerjav obremenjenosti dela. V zadnjem času je rdeča nit tovrstnih razpravah informacija, da se je Slovenija leta 2023 po po višini obremenitve dela za samsko osebo brez otrok pri povprečni plači uvrstila na visoko 7. mesto med 38 državami članicami OECD. Vendar pa je pri razumevanju relativnega položaja Slovenije najprej potrebno upoštevati, da so definicije bruto plače, ki se uporablja pri tej primerjavi, med državami različne. V skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo imajo zaposleni v Sloveniji na primer pravico do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela ter pravico do povračil stroškov prehrane ter izplačila regresa za letni dopust, ki pa niso vključeni v bruto plačo. Kar pomeni, da v omenjenem izračunu davčnega primeža ti dohodki niso upoštevani. Na Ministrstvu za finance smo pripravili oceno davčnega primeža v primeru, da bi se v bruto plača vštevala tudi povračila stroškov za prevoz in prehrano. V tem primeru bi se davčni primež pri samski osebi brez otrok pri povprečni plači ob vsem ostalem nespremenjenem znižal za tri odstotne točke, s čimer bi se Slovenija v omenjeni primerjavi namesto na 7. mesto uvrstila na 15. mesto med 38 državami članicami OECD. Pomembno je tudi vedeti, da Slovenija zagotavlja izdatne davčne olajšave za otroke oziroma vzdrževane družinske člane. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi družinske prejemke, kot so na primer otroški dodatki in dodatki za veliko družino, ki so oproščeni plačila dohodnine. Čeprav je v večini držav obremenitev dela pri družinah z otroki v primerjavi s samsko osebo brez otrok bistveno nižja, pa je očitno sistem olajšav, ki je družinam na voljo v Sloveniji, relativno ugodnejši, se v prej omenjeni mednarodni primerjavi Slovenija pri družini z dvema otrokoma ob dveh povprečnih plačah uvršča bolje, kot v primeru samske osebe s povprečno plačo, in sicer na 9. mesto. Iz omenjene primerjave tudi izhaja, da je davčni primež večji kot v Sloveniji v Belgiji, Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji in Finski. Gre za najrazvitejše države, po katerih se pogosto zgledujemo na področju splošnega standarda življenja in v katerih Slovenci pogosto iščemo karierne priložnosti, kar kaže na to, da obremenitev dela ni ključni dejavnik konkurenčnosti delovne sile. Predvsem pa se moramo zavedati, da dobre tri četrtine celotne 28. TRAK: (TB) - 12.15 (nadaljevanje) obremenitve dela predstavljajo prispevki za socialno varnost, iz katerih se financirajo pravice, ki jih imamo v okviru socialne države. Vsako znižanje teh prispevkov zahteva razmislek bodisi o krčenju in redistribuciji obstoječih pravic bodisi o iskanju novih virov, ki bodo nadomestili izpad sredstev zaradi znižanja prispevnih stopenj. Pri tem je potrebno izpostaviti, da se Slovenija pri samski osebi s povprečno plačo pri obremenitvi s prispevki, ki jih plačujejo delavci, uvršča v sam vrh držav OECD, takoj za Litvo. Medtem ko je pri obremenitvi delodajalcev s prispevki, Slovenija uvrščena na 18. mesto, torej nekje v sredino med 38 državami članicami OECD. Še veliko nižje, proti repu te lestvice, na 28. mesto, med 38 državami članicami OECD, pa se Slovenija uvršča pri obremenitvi z davki oziroma z dohodnino. Podobno sliko kažejo tudi primerjave med evropskimi državami, kjer se Slovenija pri prispevkih za socialno varnost uvršča na prvo mesto med 27 državami, pri dohodnini pa na 20. mesto. Naj se v zaključku dela, v katerem komentiram problematiko obremenjenosti dela v Sloveniji, dotaknem pogosto slišane trditve, da so plače v Sloveniji bistveno bolj obremenjene kot na Hrvaškem. Primerjava dejansko obremenitve dohodkov v višini slovenske povprečne plače v Sloveniji in na Hrvaškem tega ne potrjuje. Ob enaki višini stroška dela za delodajalca, torej ob enaki višini bruto bruto plače, je neto plača, ki bi jo po izplačilu vseh davkov in prispevkov dobili na Hrvaškem na letnem nivoju zgolj za cirka 200 evrov višja kot v Sloveniji. Obremenitev slovenskih delodajalcev s prispevki je celo za cirka 100 evrov nižja kot obremenitev delodajalcev na Hrvaškem, medtem, ko delojemalci v Sloveniji plačajo za več kot 570 evrov višje prispevke, kot bi jih ob isti višini bruto bruto bruto plače na Hrvaškem. Drži pa, da se z rastjo plače razlika med prejeto neto plačo ob enaki višini stroška dela v Sloveniji in na Hrvaškem povečuje, predvsem zato, ker se v Sloveniji z rastjo plač povečuje obremenitev z dohodnino. Pri oblikovanju davčne politike se usmerjamo na ukrepe, s katerimi bi naslavljali predvsem ključne razvojne izzive in odpravljali ključne pomanjkljivosti obstoječe davčne ureditve, seveda ob zagotavljanju dolgoročne stabilnosti javnih financ. Lani smo tako pripravili nabor ukrepov, s katerimi smo prvenstveno podprli ključne kadre, ki so nosilci inovacij, razvoja in dodane vrednosti, ki se odločajo za zaposlitev v Sloveniji. S temi ukrepi, med katerimi velja posebej izpostaviti že omenjeno davčno olajšavo za privabljanje ključnih kadrov iz tujine, dodatno pa tudi posebno davčno shemo za povečevanje privlačnosti zaposlovanja v inovativnih zagonskih podjetjih, želimo posredno podpreti dejavnosti z nadpovprečno dodano vrednostjo na ozemlju Slovenije, kar bo v nadaljevanju prispevalo k zniževanju razvojnega zaostanka Slovenije za inovacijskimi voditeljicami. Poleg tega je lanski paket davčnih sprememb vključeval tudi ukrepe, ki so bili oblikovani na podlagi pobud, ki smo jih sprejeli iz posameznih delov gospodarstva in ki so namenjeni spodbujanju konkurenčnosti v gospodarstvu. Med njimi na tem mestu posebej izpostavljam oblikovanje DDV skupine, odpravo dvojnega pravila davčnega priznavanja obresti pri posojanju med povezanimi osebami, širitev olajšave za digitalni in zeleni prehod in dvig nacionalnega praga za oprostitev obračunavanja DDV iz 50 tisoč na 60 tisoč evrov. Nekateri ukrepi so bili usmerjeni tudi v zmanjšanje birokracije, med njimi na primer uvedba sistema predizpolnjenih obračunov DDV, odpravo obveznosti izdajanja računov za prodajo preko avtomatov in tudi že omenjena uvedba DDV skupin. Zavedamo se, da je pri oblikovanju ukrepov davčne politike kot učinkovite podpore ostalim ukrepom v spodbudo konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in izboljševanja poslovnega okolja, ključno sodelovanje in iskanje kompromisov, kar ni vedno enostavno. Pričakovanja posameznih skupin zavezancev pogosto naslavlja konkretne situacije in cilje, kar pa je pogosto v nasprotju s 29. Čedalje pogosteje, še zlasti to velja za razprave na temo obremenitve dela, se soočamo z vprašanjem, čemu smo se kot družba pripravljeni odpovedati, da bi dosegli želene koristi. Eden večjih izzivov vsake davčne politike pa je tudi stalno iskanje ravnovesja med stabilnostjo sistema in potrebo po spremembah in dopolnitvah. Prizadevamo si za krepitev zaupanja v davčni sistem, ki se mora znati učinkovito prilagajati, a hkrati ostati pravičen z ukrepi, ki odgovarjajo na izzive sodobnega časa, hkrati ohranjajo stabilne temelje za prihodnost. V sodelovanju z vsemi deležniki si želimo razvijati davčno politiko, ki bo temelj konkurenčnosti in socialne pravičnosti tako danes kot tudi v prihodnosti. Želimo si ustvarjati rešitve, ki bodo odražale našo skupno vizijo: Slovenijo kot konkurenčno, pravično in razvojno usmerjeno družbo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima predlagateljica, izvolite. SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša hvala za dano besedo. Moram se odzvati na besede državne sekretarke. Pa bom začela kar od zadaj. Omenili ste enega izmed birokratskih nesmislov, ki ste ga, ki ste ga uvedli, je to izdajanje računov iz avtomatov, ne, da to ni potrebno. Ampak v samem začetku, naj vas spomnim, prejšnja vlada je sprejela Zakon o debirokratizaciji, ki je med drugim ukinil obvezno dajanje teh fizičnih listekov, računov, razen v kolikor seveda je stranka ta račun želela imeti. No, vi ste takrat ta ukrep pa še številne druge v samem začetku razveljavili. Tako da spet ste nekaj spremenili, kar je bilo v bistvu dobro, potem pa ste šli določene delčke nazaj popravljati. Tako kot sem že prej rekla, ta Vlada te stvari zelo rada dela. In še bistvena razlika: prejšnja vlada je imela strateški svet za debirokratizacijo, ta Vlada pa ima strateški svet za sovražni govor. Kar se tiče samega zakona, razveljavljanja prejšnjega Zakona o dohodnini in seveda znižanje splošne davčne olajšave, dejali ste: drži, da je ta Vlada znižala oziroma ukinila to postopno zniževanje, ampak vaša Vlada je pa v bistvu dvignila splošno davčno olajšavo s 4 tisoč 500 na

In način, kako vi to zdaj prezentirate javnosti, je popolnoma zavezujoč in neprimeren. Podobno olajšava za mlade do starosti 29 let, da se je dvignila na 1300 evrov. Kje se je dvignila? Tukaj v Državnem zboru po zaslugi amandmaja Slovenske demokratske stranke. Pa veseli smo, da je tako, ker veliko mladih to olajšavo tudi koristi. Davek od dohodkov pravnih oseb ste poudarili, da je to začasen ukrep. Ja, naj bi bil začasen ukrep, ampak veste, ko pogledamo malo nazaj v preteklost, številni ukrepi, zlasti pri dvigih davkov, so se kasneje kar uveljavili kot trajen ukrep, tako da jaz verjamem, da gospodarstvenike tu upravičeno skrbi višina tega davka. Omenili ste še pri sami plači, da ja, pri nas pa imamo dodatek za prevoz na delo in malico. Res je, imamo prevoz na delo, ampak a se vi sploh zavedate kako centralizirana je naša država proti kateri drugi državi in kako neurejen je tako rekoč javni prevoz v Sloveniji in neuporaben za večino državljanov, ki se vozijo na delo? Tako da to, da mi ljudem povrnemo strošek nadomestila za delo, ki ga imajo, se meni zdi nujno zlo glede na to, kako pač kot država funkcioniramo. Družinski prejemki, omenjeno bilo družinski prejemki, otroški dodatki. Tisto, kar je tukaj problem, je, da je konkretno otroški dodatek, to ni kot družinski prejemek, ampak je to čista socialna kategorija, zato ker ni odvisen in ne da se otroku kot otroku, ampak je odvisen od premoženjskega stanja njegovih staršev, kar je seveda popolnoma neprimerno in zato se meni zdi to čista socialna kategorija in ga niti ne bi smeli spada..., dajati med družinske prejemke kot take.

povprečno bruto plačo v Sloveniji in na Hrvaškem. Razlika med bruto plačo tam in pri nas je več kot 500 evrov, ko pa pogledamo razliko v neto plači, pa pridemo na razliko zgolj še dobrih 170 in si zatiskamo oči, ali ne, plače so bistveno manj obremenjene na Hrvaškem in ravno to je eden izmed razlogov, da so številna podjetja preselile del svoje proizvodnje obratov čez mejo. Tudi ne vem, podjetje, ki je v moji neposredni bližini, je to naredilo izključno zaradi obremenitve plač. Lepo ste dejali, z rastjo plač se povečuje obremenitev z dohodnino. Drži. Lepo prosim, razložite še to vašemu koalicijskemu partnerju Levici, ker smo ravno prej slišali kako neprimerno je in kako bi bilo treba tiste, ki so v nižjih davčnih razredih, še bolj razbremeniti, tiste, ki pa so v višjem, pa še več kot očitno dodatno davčno obremeniti. Omenili ste tudi davčno ugodnost, da je bila sprejeta za tiste, ki se iz tujine preselijo v Slovenijo, drži, za tiste starosti do 40 let in z dvokratnikom povprečne povprečne plače, ampak tukaj seveda rečemo, v redu, treba je spodbuditi te, bom rekla, malo bolj razvojni kader, te, ki bodo ustvarjali v državi, da se vrnejo morda domov. Nič pa niste naredili za to, da bi pa te, ki pa so v Sloveniji in delajo v Sloveniji, ohranili tukaj, da ne bi bežali, da ne bi imeli tega bega možganov v tujino. Tako da ta ukrep je zelo tako, tako in koliko se bo obnesel, v bistvu zdaj verjetno še niti ne moremo vedeti, ker je komaj stopil v veljavo, ampak verjetno kaj dosti si od tega ne moremo obetati. Če bi pa resnično želeli, da bi ljudje vedeli, kaj sploh plačujejo, morda ne bi bilo slabo, pa sprejmite, pa rečete, okej, ljudem bomo nakazali bruto plačo, potem jih bomo pa tisti trenutek trgali prispevki za socialno varnost, za pokojninsko blagajno, za dohodnino, pa bomo videli, kako bodo ljudje še tiho, ko se bodo dejansko zavedali kakšna je njihova plača in koliko oni vsak mesec prispevajo v to blagajno in kako so dejansko obremenjeni. Morda bi se le takrat ljudje tudi dejansko zavedali. Jaz absolutno, v kolikor se za kaj takega odločite, bomo ta ukrep zagotovo podprli, ker morda je pa treba tudi ljudi osvestiti. Ker bodo takrat, ko bo nastopil čas za nove volitve, bodo morda volili po tem, kaj bo njim na koncu ostalo v denarnici. In ne zgolj po nekih, ne vem, obljubah

Najlepša hvala gospa podpredsednica za besedo, spoštovani predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi. Kar dolgo sem čakal kot prvi prijavljeni, da pridem do besede. Vsekakor pa se mi zdi, da je tema debirokratizacije in izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji vsekakor zelo aktualna, Ker ko hodim po terenu in v stiku z, ne samo volivci, predvsem z navadnimi smrtniki, pa s podjetniki, pa tudi z župani in delavci v javni upravi, v občinskih upravah slišim, da je to velik problem in vidi se, da je minister Han politik, ker je rekel, v mnogih področjih smo v Sloveniji zelo dobri. Jaz se strinjam in tudi razumem, da opozicija kritizira, koalicija pa zagovarja. Me pa skrbi, ko sem poslušal pozorno oba državna sekretarja, gospod Trbič je rekel, da je nezadovoljnih samo ena četrtina. Jaz ne vem, kje je to dobil, verjetno je malo prikrojil te podatke, ker tri četrt prebivalcev Slovenije je zadovoljnih z našim birokratskim birokratskim okoljem. Rad bi, rad bi videl to analizo. Zdaj državna sekretarka Božičeva je, vi ste zanimivo rekli, da je razlika s kom se primerjamo. Res je, vendar mene so učili, da se je treba vedno primerjati z boljšim od sebe in me skrbi in me skrbi, ker pravite, da nismo tako slabi, obremenjenosti dela v tej zakonodaji. Glejte, jaz ne vem kaj delajo podjetniki pa velika podjetja, ki se selijo iz Slovenije,

Zdaj pa, jaz razumem, da vsi, ki sedimo v tej dvorani si želimo živeti v cvetoči, uspešni državi Sloveniji. Razumem tudi, da jo vidimo na različne načine. Je pa dejstvo, da živimo, nismo osamljen otok, ampak živimo v Evropski uniji, kjer imamo predpise še celo za ukrivljenost banan. In rad bi slišal korenjaka, ki bi rekel, da je 23000 zakonskih in podzakonskih aktov nekaj, kar spodbuja podjetništvo, kar spodbuja in recimo ljudi, da rečejo, da je poslovno okolje in sicer okolje prijazno. In zanimivo se mi tudi zdi, ko je kolega Rado Gladek povedal tisti vic o gradnji ograje, ni bilo prav veliko smeha v dvorani. In veste zakaj? Po moje zato, ker se je vsak že kdaj srečal z gradnjo ograje, in ko je hotel to narediti na legalen način, ga je bolela glava, vsak izmed nas. Za ene normalne, enostavne postopke je potrebno toliko birokracije, da človeka kar zgrozi. Zdaj, problem, ki ga vidim pri tej Vladi je predvsem, da se predvsem usmerja v to, kako bo delila, ne kako bo ustvarila več ustvarila. Tukaj se mi zdi, da je eden glavnih problemov. Mi imamo tudi veliko primerov, kako pravično razdeliti, pa imamo potem razne afere, tako kot zadnja afera z razpisom razpisom Spirita, pa še mnogo drugih je. S tem pa, da se premalo ukvarjamo o tem, kako bi res povišali dodano vrednost in izboljšali produktivnost. To vsekakor je tukaj ključna davčna zakonodaja. In meni se zdi nesprejemljivo, da še po treh letih se govori, da je tisti, recimo Zakon o dohodnini, ki je bil že sprejet, pa ste ga ukinili, razumem ministra, ki je rekel, da mu je žal, da se je to naredilo. Upam, da je v vsej koaliciji žal, ampak to, če je žal ni, ni dovolj. Drug velik problem, ki ga jaz vidim, je število javnih uslužbencev od leta 1991, ko jih je bilo 120000, jih je zdaj že 190000. In vse to Je veliko breme, fiksen, fiksen strošek za državo. Medtem ko ta zadnja, kako ste temu rekli, davčna reforma, plačna reforma je v bistvu samo povišanje plač. In tukaj spet ni dovolj poudarka na tem, da bi tisti birokrat, tisti uradnik, ki dobro dela, bil bolje plačan, tisti, ki pa slabo dela, poskušajte odsloviti enega od uradnikov, poskušajte ga odsloviti. To je tako rekoč Mission Impossible, nemogoče. In kot tretje, bi rekel, govorimo o stabilnem poslovnem okolju, ob tem pa, kot sem že rekel, samo dodajamo dodatne davke in dodatne zahteve za poročanje, recimo za štempljanje in za ne vem kaj vse. če kot dolgoletni župan grem na nekaj stvari, ki me kar bolijo, pa niso nič popravljene, danes je bilo tukaj omenjeno in mene je več kolegov iz različnih ministrstev klicalo, zdaj bomo šli na drugega operaterja. Cena se je za dvakrat dvignila. Nobenega nič ne moti. Poglejte, če je možno naročniško razmerje skleniti za nižjo ceno, kot ga sklenemo za ne vem koliko 10000 zaposlenih, bi morali goreti vsi alarmi. In to ni osamljen primer. Pred leti se nam je zgodilo, da smo kot občina pozabili oziroma smo nekako spregledali razpis za javno upravo za elektriko in smo čez kakšen mesec sami šli v razpis, pa smo dobili za 35 odstotkov nižjo ceno za električno energijo po vseh zakonih javnega naročanja. Glejte, tukaj

dobi višjo ceno, višjo ponudbo? In poleg tega so verjetno tisti birokrati, ki so to izpeljali, še nagrajeni. Kje se tukaj gleda učinkovitost? Da ne govorimo o tem, da v zadnjem času, ko hodimo po upravnih enotah, rabiš dejansko šlogarco, da ti pove, kdaj prideš, da ne boš čakal ne vem koliko časa, ur in ure Primer recimo take butaste zakonodaje, ki se, ne vem ali zaradi evropskih, je bila pred leti sprejeta zakonodaja, zaradi dveh mestnih pogrebnih zavodov je bilo treba v vseh občinah, 212 občinah sprejeti odloke o pogrebni dejavnosti. Mislim, kakšna birokratski nesmisel. Najprej smo plačevali odvetnike, potem smo sedeli s svetniki, potem smo izbrali nekoga, ki je po dveh letih podražil storitev za 35, 40 odstotkov, država je pa srečna. In to zaradi dveh večjih, večjih podjetij, ki sta očitno kršila ali pa sta se obnašala monopolno. Ali pa recimo, ko smo imeli inšpekcijo z delovnopravne zakonodaje s področja, pa je nekdo, ki je bil kot hišnik zaposlen na občini, je, on je bil zadovoljen, delodajalec je bil zadovoljen, ampak inšpektor ni bil zadovoljen. Pa smo najeli enega bivšega visokega funkcionarja vlade kot odvetniško storitev pa nam je svetoval, je rekel, poglejte, dajte počakati štiri leta, saj štiri leta ne bo več inšpekcije. rekel, čakajte malo, mi vas plačujemo za to, da bomo naredili zadevo, da bo zakonita. Res smo naredili na pol zakonito, plačali smo fine denarje, zakaj že? Zato da smo iz zadovoljnega delavca dobili nekoga, ki je stalno, ki se je stalno pritoževal. Tukaj je ogromno enih nesmislov in jaz se bojim, da je tudi ta razprava bolj, bolj kot ne glas vpijočega v puščavi, bom ponovil to, kar sem rekel po drugem, po prvem mandatu, ko so rekli v eni od prejšnjih vlad, bomo zdaj poenostavljeno zakonodajo, sem rekel, za božjo voljo, ne jo poenostavljati, ker je vse še bolj komplicirano. tak primer je sprejem podrobnega prostorskega načrta, ko so nam visoki uradniki na ministrstvu, pristojnem za urejanje prostora, povedali: ne, ne, ko boste sprejeli OPPN, bo pa vse šlo kar avtomatično. Vam povem, da ne gre. To je še dodaten korak, ki, ki stane, ki, ki vzame veliko časa in potem te zaveže, da boš pri gradbenem dovoljenju še bolj kompliciran. In na koncu koncev tudi minister, ki je zelo obljubljal, pristojni minister, ki je obljubljal, da bo poenostavil zakonodajo in da bo pohitril postopke. Jaz ga gledam, ni več tako prepričan v to in mislim, da kljub velikih izkušenj, ki jih ima, se bori z mlini na veter, zato ker tista birokracija, ki hoče status quo, ga žal z lahkoto ohrani.

96. izredna seja Državnega zbora v tem mandatu, pa večinoma razlogov za sklic te izredne seje je bilo seveda zahteva opozicije, kjer smo včasih dobesedno izgubljali čas za zadeve, tako da so se tudi državljani se odzivali, o čem se sploh pogovarjamo v Državnem zboru. Za razliko od vsega, od teh pa mi je ta seja, ki je bila sklicana oziroma v petek obravnava na odboru, pa se mi zdi aktualna, smiselna. Predvsem pa ne zaradi te Vlade, ampak ker naslavlja problematiko oziroma tematiko, ki je bila aktualna za vse vlade do zdaj v Republiki Sloveniji, je za to in bo tudi za naslednje pri svojem delu, se pravi davčna politika, ustvarjanje okolja, iskanje razmerja med nekim ugodnim poslovnim okoljem, pa seveda na drugi strani pa skrbjo za delovanje države, za delovanje vseh sistemov, ki so potrebni. Skratka to je eno večno vprašanje, kje najti to razmerje.

smo ga vse ostale stranke sprejele, podprle, predlagatelji pa ne, mi je bil pa, bi rekel, še zadnji tak absurd okrog teh smiselnih ali pa nesmiselnih sej, izrednih sej. Skratka, to pozdravljam, namene in tudi tematika je ta prava, če grem pa kar počasi po teh njihovih

Tako, da večinoma, če gledam zakonodajno področje, vsaj tiste odbore, ki jaz pokrivam, imamo sklicane seje zaradi usklajevanja z direktivami Evropske unije, tega je res malo morje, pa morebiti glede na to, da trenutno vodijo Evropsko unijo, opcija predlagateljev, morda naredite kaj v tej smeri, da na vaše apelirate, da nas prihranijo s kakšno direktivo manj tudi v bodoče. Jaz upam, da bomo slišali ta glas gospodarstva, predvsem pri teh enostavnih postopkih, pa tudi državljanov. Kolega Žakelj je omenil par tistih konkretnih zadev, ki so dejansko šle bistveno manj, postopki, pa brez kakršnekoli, bi rekel, škode na neko ustreznost sprejetih odločitev. Jaz vsaj naj spomnim predlagatelja, da mi smo v prejšnjem mandatu, se točno spomnim dramatičnih opozoril Zakonodajno-pravne službe, da smo pri načinu vladanja, ki je takrat vladal, da so večinoma vlagali z odloki, kjer so s posameznim odlokom posegli v številne zakone in Zakonodajno-pravna služba nas je takrat opozarjala, da imamo pravno zmedo, ki smo jih s temi odloki in pa posegi v številne zakone, da desetletja ne bodo odpravili te zakonodajne zmede, no, to je eden od teh, ki pa tudi konkretno mi pripomoremo k vsemu temu. Skratka, nismo uspešni in ni bila do zdaj nobena vlada, jaz upam pa, da predvsem zaradi nekega dobrega funkcioniranja, da bomo imeli tu v bodoče kaj več uspehov. Naraščanje števila zaposlenih v javni upravi in državni upravi. Verjetno tudi glede na to kopičenje števila zaposlenih. Dokler bomo, spoštovani kolegice in kolegi, nadaljevali s temi praksami, ne vem, da se bo ob koncu mandata, v iztekajočih se rokih, zadnjih izdihljajih, ko že imamo v bistvu nove volitve, da bomo takrat zaposlovali več sto svojih ljudi, kot je bilo zdajle pri slovesu prejšnje vlade, jaz mislim, da pot do kakšnega zmanjševanja števila zaposlenih v javni upravi ne bo, je pa tudi res, zakaj so razlogi, nenazadnje mi smo to politiko naredili toliko, rekel, smo prisluhnili ljudem, da tisti, ki prihajajo ali pa prihajamo iz gospodarstva, me ne bo težko oziroma me delodajalec ne bo čakal štiri leta, da bom prišel v privat podjetje. Sem sicer dobil neko zagotovilo, vmes je pet "če-jev", kar mi je pa popolnoma logično, ker je, so na trgu, ne vem, če bojo štiri leta sploh še delali. Drugo pa je, da imamo pa v tej dvorani eno kopico izbrancev, ki prihajajo pa iz javne uprave, ki jih pa službe čakajo ne glede na to. In skratka, takih absurdov je še število, tako da imamo tu vsi skupaj še kaj narediti, ni to specifika samo te Vlade. Načrtovanje in realizacija proračunov, porazno črpanje EU sredstev. Opozarjate na Fiskalni svet, jaz sam sem član tega odbora, predvsem ima Fiskalni svet v bistvu kar pripombe okrog teh velikih proračunskih rezerv, ki bi jih pa, pa nisem financer, na neki strani, glede na moram spomniti v kakšnem političnem položaju se trenutno nahajamo, da je, par 100 kilometrov od nas je vojna, da so posledica tega bile energetske krize, da smo sredi sprožitve gospodarske vojne z vsemi napovedanimi carinami, da mi je nekako večja ta rezerva, bi rekel, tudi tudi sprejemljiva, pa mislim, da je tudi državna sekretarka že nekaj zadev okrog tega omenjala. Črpanje EU sredstev. Mislim, da je bila prejšnji teden seja vlade, kjer so sprejeli nekaj ukrepov, ki naj bi po zagotovilu pripomogli k temu, da bodo sredstva, ki so nam na razpolago, v naslednjem obdobju počrpana,

v realnem sektorju, v gospodarstvu, poznam te zadeve in del svoje poklicne kariere sem delal tudi na sindikatih, tako da poznam ta združenja, seveda soglasno, konstantno pa so bili to pod to vlado, so bili pod prejšnjo vlado, gospodarska združenja, zbornice seveda to od njih pričakujejo njihovi člani zagotoviti čim več bonitet, ampak sem včasih kar presenečen, pa tako kot je, mislim, da je minister Han omenil, saj nikogar niso hvalili, hvalil prejšnji vladi, ne hvalijo te vlade gospodarstveniki. Je pa razlika v tem, če se poslušamo, pa slišimo počasi tudi kaj od tega, kar slišimo, poskušamo realizirati in kar nekaj je bilo teh ukrepov sprejetih tudi v tej Vladi. Zdaj, jaz bi se rad, da nas opozarja, da je tako katastrofalno poslovno okolje. Pa je res? Jaz sem bil priča kar parim pogovorom z multinacionalkami, s katerimi smo zagovarjali poslovanje v prejšnjem podjetju, pa meni, verjemite, ko smo imeli te skrbne preglede, njihove, ker so ekipe prišle po deset dni, so bili v firmah, ker so nam vse preučili, od lokalnega okolja, odnosa do zaposlenih, plač, zdravja in varstva pri delu. Mislim, da so te multinacionalke, ki so pa odločili, da bo Slovenija tisto pravo okolje, kjer je varna,

Če pogledamo nekaj splošnih podatkov, ki so meni nek, bi rekel, kazalec, koliko smo uspešni pri vsem tem. Javni dolg, trenutno je pod povprečjem Evropske unije, smo nekje, mislim, da pod 70 procentov, inflacijo, jo imamo trenutno na želenih 2

To so kazalniki, ki skratka zmanjkuje nam ljudi, skoraj ni podjetja pa naj si od državnega do privat, ker imajo probleme z iskanjem, kadrov tudi na tem področju naslavljamo, kar nekaj zakonov je že bilo sprejetih

da bi plačali dobro našega domačega človeka, bomo zdaj verjetno zaradi višjih dobičkov vozili, pa ne vem, šoferje, voznike kamionov iz Filipinov, gostinstvo. Nenazadnje se nam pa v teh dneh pojavljajo zgodbe, da kako si nekateri predstavljajo te tuje delavce, za njih ni treba regresa, mogoče delati po 12 ur ali pa še več, skratka, jaz upam, da v relativno urejeno državo s tem, ko na široko odpiramo vrata, ne bomo šli v smeri pa še večjega izkoriščanja, tisto, kar se mi zdi, pri nas ni bilo specifika, vsaj v kakšnih večjih obsegih ne.

Rekordno smo namenili sredstva, povišala sredstva vlaganja v razvoj in raziskave. To je tisto, ki sledi cilju povišanja dodane vrednosti na zaposlenega, in to so, se mi zdi, ukrepi, ki dolgoročno, da bodo dajali rezultate. Da ne govorim državne pomoči podjetjem. Težko me bo kdo prepričal, da smo tako neodzivni za potrebe gospodarstva. Samo poglejte pri, ne vem, če dam primer poplave, ki nas je zadela. Prvič smo uvedli inštrument, predplačila. nisem slišal podjetij, ki so dobila, da imamo kakšne velike pripombe. Skratka, me veseli, da tudi na drugih področjih, da gre kljub moji bojazni, jaz sem že v končni fazi 20 let bil član občinskega sveta, ker poznam te zakonske predpise, sploh umeščanja v prostor, me veseli, da smo s to birokratizacijo tudi delno oklestili in da smo pred tem, da se bodo posamezniki že tudi poleg tega, da bo velika večina odškodnin izplačanih, s katerimi so tudi večina zadovoljni, da bo ta popoplavna obnova dobila epilog prej kot pa v 20 letih, kot smo imeli primer v Posočju ali pa še kje drugje.

Pokojninska reforma oziroma spremembe, baje, da so v zaključni fazi, preden bomo dobili materijo mi v Državni zbor v nadaljnje odločitve. Omenjen je bil plačni sistem. Kaj pa je to? Češ, če bomo hoteli, da bomo imeli odgovorne uradnike, jih je treba seveda tudi ustrezno plačati. Zdaj, če je to cena milijarde 400, ki jo bomo v naslednjem obdobju morali za to kot država dati, pač to jaz ne bom ocenjeval. Me je pa veselilo, da so dvoletno zgodbo s pogajanji s sindikati uspešno zaprli. Tako da pozdravljam, sem vesel, tudi mi ni bilo tistih dobrih 5 ur, ki smo jih v petek prebili na odboru, mi je bilo dobrodošlo predvsem za to, da so tudi dobili, nenazadnje predlagatelji, jaz jih razumem, postavljajo tabele, ki gredo v, ki njim paše, v končni fazi legitimno. Se mi je pa zdelo za to dodana vrednost te petkove seje je ta, da so nenazadnje lahko ustrezni organi, ustrezna ministrstva tudi podala odgovore, ki pa prikazujejo neko realno sliko.

NP): Najlepša hvala za besedo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. V tem Državnem zboru smo do sedaj seveda že večkrat razpravljali o vprašanju birokracije, o tem kako birokracija pravzaprav duši duši poslovno okolje, duši podjetnike, duši posameznike oziroma državljane. Dejstvo pa je tudi, da prevelika birokracija vodi v neučinkovitost, vodi v izgubo časa, vodi tudi v izgubo finančnih sredstev, tudi motivacija, tako za podjetja kot za posameznike. Zagotovo bi bila ena od rešitev ta, da bi malo pohitrili in pospešili digitalizacijske postopke, da bi poenostavili predpise in namenjali neko bolj učinkovito podporo uporabnikom. Zdaj moramo biti iskreni, v zadnjih letih je bilo narejenega nekaj na področju debirokratizacije, kot je recimo digitalizacija nekaterih storitev prek portala e-uprava. Vendar pa poslanci stranke Demokrati ocenjujemo, da je ta napredek prepočasen in da se zagotovo zagotovo odvija prepočasi, glede na to, če pogledamo tudi situacijo v drugih evropskih državah na tem področju. Skratka, današnja razprava do sedaj je seveda pokazala, da nujno potrebujemo neko stabilno poslovno okolje, če želimo več prispevati k boljšemu udejanjanju naših potencialov in samega razvoja. Vendar pa moramo za to imeti bistveno manj birokracije in pa tudi jasna, izključno samo ključna navodila. Torej, delati moramo vsi skupaj v smeri razbremenitve gospodarstva in pa posameznikov, ne pa da znova in znova nalagamo, tako enim kot drugim dodatno papirologijo, potem se ti ljudje s tem ukvarjajo, namesto da bi se z razvojem. To odvrača tudi tuje potencialne vlagatelje oziroma investitorje v našo državo, zaradi tega, ker pač razumejo, da imamo slabo poslovno okolje, ne želijo tukaj delovati, kar Slovenijo seveda tudi postavlja v slabši položaj v primerjavi z drugimi evropskimi državami. In tukaj bomo morali seveda hitro narediti neke ključne korake, da to rešimo. Nujno bi morali torej narediti v prvi vrsti najprej pregled, kakšno je trenutno stanje v državi v smislu pretirane birokracije, potem pa seveda odpraviti odvečne predpise. Morali bi poenostaviti komunikacijo med institucijami ter večjo osredotočenost dati na uporabnika. Po mojem mnenju je zelo pomembno tudi, da vključujemo javnost in gospodarstvo v ta proces,

ko recimo mala podjetja morajo upoštevati več deset predpisov o delovnih pogojih, o davčni zakonodaji, namesto da bi jih razbremenili. Pogosto se te zadeve oziroma ti predpisi tudi spreminjajo in lastnik potem porabi več časa za izpolnjevanje obrazcev kot pa za razvoj lastnega poslovanja. Moramo tudi vedeti, da časovna neučinkovitost, ki nastopi zaradi tega, pa tudi stres seveda zaradi birokratskih ovir potem vplivata tudi na kakovost življenja. Ampak zdaj smo na hitro pogledali, kakšno je približno stanje v državi. Ampak na področju birokracije poslanci stranke Demokrati pa predlagamo naslednje rešitve za debirokratizacijo Slovenije. Najprej e-registracija podjetja in s. p.-jev. Država mora po našem mnenju namreč omogočiti popolno digitalno registracijo podjetja in s. p.-jev brez fizičnega obiska pri notarjih ali upravnih enotah. Če pogledamo primerjavo, v Estoniji, v Litvi in na Danskem so lahko podjetja, lahko podjetniki namreč registrirajo podjetja ali pa s. p.-je že v manj kot 24 urah prek spleta, zmanjšujejo torej birokratske ovire, spodbujajo podjetništvo in pa tudi tuje investicije Druga stvar, ki jo poslanci stranke Demokrati zagovarjamo oziroma želimo oziroma menimo, da bi lahko prispevala k debirokratizaciji Slovenije, je tako imenovani once only, država mora namreč zagotoviti, da državljani in podjetja istega podatka ne oddajo večkrat različnim institucijam. Danes je namreč tako, da poveš en podatek, potem pa ga moraš še na ne vem koliko naslovov isti podatek sporočiti. Javna uprava bi bila bolj učinkovita, če bi sama medsebojno delila te podatke. Da ne govorim tega na pamet, Danska in Nizozemska sta z uvedbo takšnega sistema namreč zmanjšali podvajanje vlog za kar 40 odstotkov, kar je seveda pohitrilo postopke in zmanjšalo birokracijo. Moramo vedeti, da tukaj gre za zelo zamudno izpolnjevanje, izpolnjevanje obrazcev. Potem samodejna izdaja dovoljenj. Kaj to pomeni? To pomeni, da v primeru, ko pristojni organ v določenem roku ne odgovori, se dovoljenje samodejno izda, kar preprečuje administrativne zamude in tudi neučinkovitost. Poglejmo, kako imata to urejeno Švica in Nemčija. za gradbena in poslovna dovoljenja torej ne čakajo na pristojni organ, da odgovori v določenem roku, ampak enostavno to dovoljenje samodejno izda. To podjetjem seveda prihrani mesece čakanja in pa tudi omogoča hitrejše izvajanje projektov. S takšnim pristopom zmanjšujemo birokratske ovire, povečamo predvidljivost okolja in tudi zanesljivost poslovnega okolja. In verjemite mi, če gremo v takšne rešitve, potem bodo tudi tuji investitorji lažje prihajali v našo državo. Potem enotna davčna odločba, v tej bi bile torej zajete vse letne obveznosti posameznika. Potem poenostavitev poročanja podjetij državi; danes veste, da imamo en kup nekih nekih obrazcev, ko morajo podjetja se s tem ukvarjati namesto z razvojem. To smo večkrat videli na terenu, ko smo se s posamezniki pogovarjali in so nam lepo povedali, da če si pa kaj želijo, si pa želijo tega, da bi država poenostavila postopke za njihovo delovanje tudi glede poročanja podjetij državi. Mi namreč predlagamo, da se uvede enkrat letno e-poročanje podjetij državnim organom preko enotne državne platforme in tudi enotnega obrazca, ki bo vseboval podatke za vse ključne organe. Tukaj torej govorimo o FURS, o Ajpesu, Statističnem uradu, o Banki Slovenije in s tem bi se podjetja potem seveda izognila številnim oblikam poročanja in pa tudi stalnemu podvajanju podatkov. Potem enotna e-točka za subvencije. To se mi zdi zelo pomembno, ker bi s tem res pohitrili določene stvari znotraj enotnega državnega portala, se bi namreč vzpostavila e-točka za vse državne, lokalne in evropske subvencije, seveda bi lahko tukaj bile zajete tudi druge oblike pomoči. To bi pa omogočalo bolj pregledne informacije o vseh odprtih razpisih in omogočali bi, omogočalo bi enostavno oddajanje, vodenje in tudi spremljanje vlog. Seveda bi tukaj tako vlagatelj kot pristojni organ bila na bistveno boljšem, boljši poziciji, ker bi vsak od teh imel torej v vsakem trenutku pregled nad statusom posamezne vloge, kar seveda povečuje transparentnost in pa tudi predvidljivost postopkov. Zdaj, poslanci Socialne demokrati predlagamo tudi uvedbo video identifikacije za bančne in kripto račune. To ni nekaj novega. Za evropske države, evropske države, številne imajo to že vpeljano in to bi tudi bistveno poenostavilo sklepanje novih poslovnih razmerij. To se mi zelo zdi pomembno za pač oblikovanje nekega bolj hitrega, zdravega in stabilnega poslovnega okolja. Tako bi se tudi lahko enakovredno kosali s tujimi konkurenti. Potem je naslednja rešitev e-notarske storitve, torej izvedba celovite digitalizacije notarskih storitev z uvedbo možnosti, da se pač čim več storitev opravi na daljavo. To je še posebej pomembno za tuje vlagatelje in pa za Slovence, živeče v tujini. Potem digitalizacija postopka pridobivanja vozniškega izpita. Si predstavljate, kako hitreje bi lahko stvari šle pri tem na tak način. In potem je tukaj rešitev uvedba obveznega e-vročanja poslovnim subjektom. s tem bomo zagotovili torej enostavnejše in hitrejše vročanje ter tudi višjo stopnjo uspešnosti pri reševanju zadev. S tem prihranimo čas, prihranimo stroške pri poslovanju z državo. In še ena od pomembnih rešitev, ki jo vidimo poslanci stranke Demokrati, pa je uvedba davčnega trajnika. z njim bi se omogočilo možnost plačevanja davčnih in ostalih finančnih obveznosti do države. Skratka, poslanci Socialne demokrati menimo, da je današnja razprava vsekakor dobrodošla, da je prav, da o njej, da o tej temi govorimo, zavedati se moramo vsi skupaj, da če želimo res? Dobro delujočo državo, javno upravo, gospodarstvo, poslovno okolje, pa tudi, če želijo posamezniki dobro delovati znotraj družbe, potem moramo peljati vse v smer, da krepimo razvoj, kar pomeni, da moramo imeti manj birokracije, da krepimo torej razvoj, ne pa da ga hromimo. To mislim, da bi moralo biti bistvo te današnje razprave, kajti prevelika birokracija, če tako rečem, pogosto kaznuje tudi posameznike za napake, ki pa recimo izhajajo iz sistema samega, pa tega ne znamo detektirati. To se ne zgodi zaradi malomarnosti posameznikov, ampak zato, ker sistem pač ni urejen tako, kot bi moral biti in prav je, da o tem, torej na tej seji govorimo. Torej, cilj debirokratizacije mora biti v prvi vrsti poenostavitev postopkov. Danes je bilo že veliko povedanega o tem, zmanjšanje števila nepotrebnih predpisov, danes jih imamo res ogromno, res preveč in to res duši tudi vzdušje v državi, če želite, in pa olajšati dostop do storitev, kar bi seveda pripomoglo k večji gospodarski konkurenčnosti in nenazadnje tudi k večjemu zadovoljstvu prebivalcev te lepe države. Tako da jaz upam, da bomo nekako v tem delu lahko znali stopiti skupaj in prepoznali, da imamo bistveno več potencialov kot jih znamo danes detektirati ali pa si jih priznamo. In če bomo delovali v tej smeri,

Hvala gospa podpredsednica za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite, da gospe poslanki samo podam dve informaciji. Ravno sedaj znotraj vladne procedure dokončuje pot en izjemno obsežen zakon, Zakon o poslovnem registru, ki sicer ni vezan samo na mandat te Vlade. Ta zakon je nastajal in nastajal vrsto let. Kaj ta zakon počne? Mimogrede, zdaj v tretjem medresorskem usklajevanju združuje v ozadju 22 registrov. Če poenostavim, da bo življenje slovenskih podjetij tudi zaradi tega lažje in bolj enostavno. V vsakem primeru delamo vse, da bo ta zakon še pred parlamentarnimi počitnicami, spoštovane poslanke in poslanci, na vaših klopeh v Državnem zboru. Druga informacija, ki jo želim podati. Tudi prejšnji teden je zasedal Odbor za evropske zadeve tega parlamenta in sem vesel soglasne podpore vladnim izhodiščem. Namreč, v sredo poteka celodnevni svet za konkurenčnost. Del tega sveta je tudi tako imenovana pobuda Kompas, Omnibus 1, Omnibus 2. Evropska komisija si je dala za svoj načrt, da v njenem mandatu se število upravnih bremen za podjetja za gospodarstvo v Evropski uniji zmanjša za 25 odstotkov. Za mala in srednja podjetja pa za 35 odstotkov. Tokrat niso to samo več besede, ampak so konkretni predlogi, ki jih Slovenija podpira. Imeli bomo še svoje predloge, tako da verjamem, da bo tudi v tem Državnem zboru relativno hitro prišlo do obravnave nekaterih sprememb direktiv in uredb zato, ker marsikatero birokratsko breme, ki ga imamo, je pa posledica neposrednega prenosa tega, kar je na evropski ravni dogovorjeno. Sedaj gremo po vratni poti. In Slovenija bo to maksimalno hitro sledila in bila konstruktivna. Hvala.

kot so se nekateri pred mano, čeprav se seveda lahko strinjam, da je birokracije vsepovsod preveč, pa verjamem, da kogarkoli od naših državljank in državljanov bi danes ali pa pred 30 leti ali pa čez deset vprašali to vprašanje, bi bil odgovor vedno isti. Lahko se strinjam z eno od trditev predlagateljice, kako da je nezaslišano, da zakoni za državljane veljajo, država pa v svojih postopkih pogosto roke, ki si jih je sama predpisala, krši, podaljšuje postopke in tako naprej. Absolutno se tudi sama s tem strinjam in se mi zdi, da je to nedopustno. Vendarle pa je potrebno danes ponovno ugotoviti, da ne glede na to, da so bile nekatere trditve, nekateri podatki popravljeni že v petek na seji matičnega delovnega telesa, pa vendarle predlagatelji tudi danes verjetno namenoma ponavljajo iste napačne podatke, iste napačne trditve. To torej kaže, da ni namen današnje seje, najti nekih rešitev, pač pa je namen današnje seje diskreditirati Vlado, opozarjati kako je vse narobe in ne bom niti nadaljevala na tem mestu. Eden izmed takih podatkov, ki ne držijo in ki ga je državni sekretar v petek na seji že pojasnil in podrobno obrazložil, je ta famozna cifra števila zakonskih oziroma pravnih aktov, ki jih navaja predlagatelj in pravi 22800. Državni sekretar je povedal pravo številko, jo tudi podrobno obrazložil, celo po vrstah predpisov, in prišel na številko 6100. Torej ne 22800, ampak 6100. 700 slovenskih in pa potem še 1200 ratifikacij mednarodnih predpisov, pa potem podzakonski akti. Hkrati pravi predlagatelj, da število pravnih aktov v Sloveniji letno naraste za 500. To je citat. In potrebujemo manj zakonov in manj podzakonskih aktov, smo slišali že v petek, pa smo slišali tudi danes večkrat. Bi pa mogoče spomnila predlagatelje na eno sejo,

Zakaj bom to prebrala? Zato ker danes poslušamo nekaj v besedah, v dejanjih pa smo občutili v preteklosti marsikaj popolnoma drugačnega, in sicer takrat na tisti seji se je oglasil kolega Lisec, ki je enemu od poslancev koalicije povedal naslednje:" Predlagam, da se obrnete na predsednika Vlade in na večino ministrov ter državnih sekretarjev, ki tukaj sedijo in jih vprašate kaj počnejo na zadnjih sejah Vlade? Razen kadrovskih imenovanj in poleg sprejetja rebalansa proračunov, koliko zakonov ste sprejeli na sejah Vlade?", je vprašal kolega. "Dva, tri? Če SDS ne bi nič delal, bi seja trajala točno dva dni." Naslednji je bil kolega Černač na tej isti seji. Tudi njega, citiram, pravi takole: "Veliko pove o delavnosti Vlade In časovnica tega Državnega zbora, ki bo zaključena v treh dneh in pol. Če ne bi bilo ustavne obtožbe in poslanskih vprašanj v dnevu in pol. Še več pove o tej delavnosti decembrska seja, kjer bi zadevo zaključili v dveh dneh, en dan bi bila vprašanja, drugi dan pa vsebinske zadeve," pravi kolega Černač. Naslednji je kolega Janša na tej isti seji. Kolega pravi takole: "Če pogledamo dnevni red današnje seje Državnega zbora vidimo, da imamo poleg te točke na dnevnem redu, še nekaj zakonov, ki prevajajo evropske uredbe v slovensko zakonodajo, nekaj imenovanj in nekaj ratifikacij. Če te točke ne bi bilo na dnevnem redu te seje, bi seja trajala dva dni." Tako pravi. Hkrati pa je treba opozoriti, da so ravno predlagatelji na začetku tega mandata v prvi uri konstituiranja Državnega zbora v proceduro vložili, reci in piši 30 Kakšnih? To smo potem seveda videli pri obravnavah, ampak to so bili zakoni, ki so ležali v predalu in niti ni bilo pomembno kakšni so, kakšne rešitve prinašajo, kakšne dodatne birokratske ovire prinašajo. Glavno, da so jih vložili 30. Sicer pa ravno ta Vlada, ki sedaj problematizira birokracijo, je v letih od 2020 do septembra 2022 sprejela, poslušajte zdaj to, 533 odlokov, 328 uredb, 39 zakonov in sto novel zakonov. Toliko o debirokratizaciji. Potem predlagatelji nadaljujejo z naslednjim: "V Sloveniji se ne zavedamo, da moramo najprej ustvariti, šele potem pa lahko denar delimo. Država denar pobere, nato pa se po presoji posameznikov ta denar deli zlasti določenim privilegirancem." Bomo malo o teh privilegirancih. Naj spomnim predlagatelje na pretekle PKP odloke. Ja, seveda, pkp odloki so se ukvarjali z omejitvijo epidemije, ampak tam noter je bilo še marsikaj drugega. Takrat se je denar delil na lepe oči, z lopato skozi okno, brez omejitev, brez kriterijev, po par 100 evrov tukaj, pa po par 100 evrov tam, tako je to šlo. Potem so se delili boni za neke jabolčne slušalke, pa solidarnostni prispevek tudi štirim ministrom tiste vlade kar tako. In ko smo se nedavno pogovarjali o tem, da bi morale občine poročati o namensko porabljenem določenem delu sredstev, ki se ga namenja občinam, ste bili proti poročanju, proti transparentnosti. In aha, da se spomnimo še mogoče kulijev, pa koledarjev, pa marel, ki jih je vladi dobavljal brat predsednika vlade, pa fantje z rajskih otokov, ne smemo pozabiti, pa izgubljen tovornjak zaščitne opreme, pa rekordne javne dolgove, ki jih je pustila za sabo vsaka vaša vlada, vsaka. Potem ste pa seveda, tako kot nazadnje, izklopili Erar, da se ne bo videlo. Javni sektor v državi potrebujemo, pravi predlagatelj, ampak ta mora biti v prvi vrsti učinkovit in mora biti racionalen. Glomazni javni sektor, ki je iz leta v leto večji, kjer število zaposlenih nekontrolirano raste in tako naprej, nadaljuje predlagatelj. V povprečju je Janševa vlada na dan zaposlila 124 ljudi, 124 samo v času začetka zadnje predvolilne kampanje do zadnjega dneva prejšnje vlade, sto novih razpisov v širši javni upravi, sto v času kampanje. Potem se seveda pogovarjamo o tem, kako je Slovenija nezanimiva. Minister, ki je bil danes prisoten, je seveda že naštel investicije, verjamem, da jih bodo tudi še kolegi, od Novartisa do Sandoza, do Renaulta pa Paltingerja, te stvari je našteval. Jaz verjamem, da ta podjetja se ne bi odločila za investicije pri nas, če bi bilo v resnici vse tako slabo, kot vi pravite. Potem seveda nadaljujete, da reforma plač v javnem sektorju ni nobena reforma, da gre za navadno zvišanje plač, to je pa verjetno za vas slabo. Jaz pravim, da je to dobro, ker ti ljudje dobijo višje plače, nihče več ni pod minimalno plačo. Plačujejo od tega tudi vse prispevke in vse davke, brez kreativnega računovodstva, brez prikazovanja. Minimalnih prejemkov. ste pa, ne, niste naredili reforme javnega sektorja, niste jo ste pa obljubljali, da boste povišali plače policistom in vojakom. Obljubljali ste tudi vinjete po 55 evrov pa bencin po 50 centov, če se spomnite. Kaj od tega ste uresničili? Nič, nič, nič in še enkrat nič. Kar se tiče debirokratizacije tudi državni sekretarji so danes že omenili par stvari, ena tudi za vas, zelo dobrodošla je elektronsko sprejemanje podpisov za pobude za referendum in digitalizacija postopkov. Vi na vaši spletni strani zelo lepo prijazno vabite k oddaji tudi elektronskega podpisa, ki ne povzroča časovne obremenitve za tiste, ki ta podpis želijo oddati, torej, verjamem, da to rešitev pozdravljate. Potem imamo te postopke delovnih dovoljenj in prebivanj za tujce v naši državi, kjer je ta Vlada šla nasproti razbremenitvi upravnih enot, razbremenitvam gospodarstva, turizma, delodajalcev na splošno, verjamem, da smo jim s tem zelo pomagali, razbremenitve občin pri poročanju pri dodeljevanju dohodnine pa sledi še center za kadre, ki bo poenostavil, pohitril, naredil postopke digitalizirane in tudi s tem bolj transparentne, in še in še bodo kolegi v nadaljevanju o tem govorili. Kar se pa vašega delovanja tiče, ki nikakor, kot sem že poudarila, ni skladno s tem, kar danes zatrjujete na tej seji, kar govorite in kar pravite, da je namen te seje, je pa seveda vaš Zakon o debirokratizaciji. Ta zakon se je pisal v nasprotju s tem kar zdaj ves čas poslušamo, dialog, dialog, odprtost, transparentnost, javna predstavitev mnenj praktično na vsaki seji. Vi ste ta zakon spisali za štirimi stenami, nasprotovali so mu tako pravniki, tudi gospodarstveniki, praktično vsi, rezultati tega zakona so pa vidni, tako kot tiste obljube, ki sem jih prej omenila, nič, nič, nič in še enkrat nič.

in da bi v vladi zadoščalo 12 ministrstev, bi to prineslo večjo učinkovitost vlade, Saj da pri sedanjem velikem številu resorjev sploh ni jasno, kdo o čem odloča oziroma kdo je za kaj pristojen. Besede predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba, besede in stališča

Svoboda je prišla, osvobodila je javni sektor, vse rešitve imate na mizi, najbolj pametni ste. In zakaj ne vidimo vašega medresorsko usklajenega s socialnimi partnerji zakona o debirokratizaciji? Zaradi tega, ker ste totalno nesposobni. Totalno ste nesposobni, ker ste si ustanovili nova ministrstva, za katere ste lagali, da bodo brez dodatnih kadrov in znotraj obstoječega finančnega okvirja. Dejali ste, da nova ministrstva potrebujete celo predsednik vlade sam je eno leto za tem, to je bilo oktobra 2023, ko je Mojca Šetinc Pašek zadela preveč avtogolov, dejal točno to, kar sem sedaj dejal: nesposobni ste. In kaj ste pravzaprav vi naredili? Novembra 2022 ste prepričevali ljudi, da bodo nova ministrstva pomenile hitrejše postopke, da bo to vitka javna uprava. Ampak hkrati ste točno vedeli, da boste zaposlili kadre stranke Levica in vaših prijateljev, ki sedaj lepo kadrirajo svojim podrejenim. Kaj pa je pravzaprav realnost tega? Realnost tega je, da ste sprejeli Zakon o plačnem sistemu za javne funkcionarje in do leta 2028 preko davkov boste za to dali oziroma mu bomo vsi dali 1,4 milijarde evrov. Ob tem, ko pa ste, spoštovana gospa Janja Sluga, iz opozicije pred tremi leti jokali in stokali kako bo 100 milijonov evrov letno zmanjkalo v državnem proračunu, če se bo uvedla socialna kapica, ki jo ta država nujno, nujno potrebuje in ne danes, ne jutri, ampak že včeraj. In takrat vas je bilo v usta predvsem iz opozicije, tudi stranka Levica je bila zelo glasna, takrat ste prepričali tudi DeSUS, da je potem tisti člen v zakonu odpadel na žalost in zdaj smo, kjer smo. In seveda jaz bi vsa priporočila podprl. In še enkrat, predsednik Vlade doktor Robert Golob, ki ga vi zelo cenite, spoštovana koalicija, ki je vrhunski menedžer, vrhunski menedžer, je dejala Urška Klakočar Zupančič, je v svojem triletnem mandatu povedal samo eno pametno stvar, in to je ta, torej še enkrat: zame je veliko število ministrstev vse, kar je več kot 12; če je ministrstev več, medresorsko usklajevanje postane cokla. In sam se danes zavezujem, če bom poslanec bodoče vladne koalicije ali pa del vlade, bom naredil vse, kar je v moji moči, da bo to število ministrstev drastično zmanjšano. Drastično zmanjšano, po besedah predsednika vlade doktorja Roberta Goloba. In ne vem, kaj se je takrat zgodilo tistega oktobra ali novembra leta 2023. Najbrž je bil stisnjen v kot stricev iz ozadja, saj bi tako Socialni demokrati kot Levica bili deležni rezov v svoji birokratski navlaki. In potem se je zgodilo tako kot se je, da smo še danes tu, kjer smo. Spoštovani, dovolj je tega. Dovolj je birokracije. Dovolj je nagrajevanja svojih. In spoštovana gospa Janja Sluga, omenjali ste številko 100 novih zaposlitev v tistih tednih pred volitvami leta 2022;

Ja, nisem še v bistvu slišala sama sebe jokati in stokati v tej hiši, ne, pa verjamem, da me tudi kolega Hoivik ni slišal. Pravi kolega, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, za manjše število ministrstev. Ne bo treba. Ne bo treba uporabiti te moči, verjemite mi. V bistvu pa sem želela replicirati na to, ko pravi kolega, kje ima ta Vlada usklajen in s socialnimi partnerji dogovorjen zakon o debirokratizaciji. V petek je 8 ur bilo o tem govora, tudi danes že kar nekaj časa govorimo o tem. Posamezni državni sekretarji pa tudi minister so vam našteli, zelo podrobno opisali vse ukrepe. Ta Vlada ne rabi zakona o debirokratizaciji, ker je skozi ostalo zakonodajo sprejela že toliko ukrepov, ki naslavljajo točno debirokratizacijo.

Hvala lepa. Besedo ima kolegica doktorica Vida Čadonič Špelič, izvolite. DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ (PS NSi): Hvala za besedo, spoštovane kolegice in kolegi, predstavnika Vlade. Lepo pozdravljeni. Morda za začetek naj spomnim vas in tudi slovensko javnost, da je ta vlada na oblasti že skoraj kmalu, bo tri leta. Torej, vse tisto, kar naj bi prejšnja vlada naredila slabega in gotovo, da vse vlade delajo tudi kaj slabega, bi lahko sedaj ta koalicija, ki ima neverjetno večino, vse popravila. Ampak mislila sem najprej, da bomo poslušali samo prvo leto s strani koalicijskih poslank in poslancev, da jim je ljudstvo dalo oblast, da bodo delali dobro in takrat so kritizirali, kaj vse je prejšnja vlada delala slabo? Torej, mislila sem, da se bo to končalo po enem letu. Pa še vedno poslušamo o napakah prejšnje vlade, ki, kot sem rekla, že tri leta nima oblasti. Zdaj pa bi rada povedala nekaj, kar pravzaprav sem celo življenje tudi delala, nekaj o javni upravi. Kajti, služila sem si kruh celo življenje v javni upravi in upam si trditi, da jo dobro poznam. Najprej moja prva ugotovitev, torej javni uslužbenci, javni sektor nikoli ni bil pretirano učinkovit. Zakaj? Zaradi tega, ker je velik in je težko obvladljiv. Pa tudi zaradi tega, ker se je politika, ne glede na to, katere barve je, znala včasih preveč vmešati v postopke kadrovanja. To si moramo jasno priznati. Zaradi tega je zame edini minister, ki je dejansko dobro razumel javno upravo, Gregor Virant, zastavil reorganizacijo javne uprave z eno samo željo, da bi politiko omejil do tam, do kod ji zakon dopušča kadrovske spremembe. In to so seveda kabineti ministrov in državni sekretarji. Vse ostalo, kar so visoki državni uradniki morajo biti strokovnjaki, zato imamo uradniški svet, zato imamo razpise, zato gledamo, kdo ima kakšne izkušnje in kakšne kompetence. In to se je delalo vse dosedanje vlade, ko se je odločila, da bo posegla veliko globlje v uradništvo. Najprej je seveda ustanovila nova ministrstva. Tudi takrat smo v Novi Sloveniji in tudi sama rekla, da učinkovitost vlade ni premosorazmerna s številom ministrstev. To se je jasno pokazalo, da je res. Ampak tisto, kar povedo uradniki po ministrstvih, zdaj ne bom naštela nobenega, vedite pa, da jih zelo veliko poznam, ker sem rekla, da sem dolgo delala v javni upravi in v lokalni upravi, torej, uradniki znajo povedati, da tako močne politizacije uradništva še ni bilo pod nobeno vlado, kot je pod to. Ne samo kabineti, ne samo visoki državni uradniki, tudi nižje segajo. In če jih že ne zamenjajo, jih pošljejo sedeti v klet. In uradniki pravijo, da je najbolj zdravo, da so sive miške. To pomeni, da so nevidni. Kajti, če koga opozorijo na kakšne njegove napake, in ta koga je ali minister, državni sekretar ali kdo drugi v kabinetu nastavljen seveda s strani te koalicije, posebno omenjajo stranko Svoboda, lahko zelo hitro dobiš ukor in te dajo sedeti tam, kjer ne boš več moteč. In če se spomnite, kaj sem rekla na začetku, da 43. TRAK: (NB) – zelo aktivni, razen redkih izjem, ki pa tudi delajo v tej vladi, to želim povedati, tudi v tej Vladi so uradniki pa tudi politiki, ki se trudijo nekaj narediti, včasih jim rata, včasih pa jim ne rata, odvisno od sestanka s predsednikom Vlade. To se pravi, če imamo mi uradnike, ki se skrivajo zaradi tega, da ne bi bili preseljeni v klet, naj od njih pričakujemo, da bodo učinkoviti in da bodo prihajali z novimi predlogi, in veste, župani in županje, občinski svetniki, ljudje na terenu ne lažejo, ko rečejo, da se jim ne oglašajo ne ministri, ne državni sekretarji, ne uradniki nižje, ker enostavno zvonijo telefoni v prazno. Ponovno pravim, čast določenim izjemam. In če kaj, potem znajo ljudje na terenu povedati, da je prejšnja vlada razumela potrebe lokalnih oblasti, ljudi, da so se oglašali, da so prihajali na teren in da so tam reševali težave. Jaz sem morala zadnjič enega od vaših ministrov, to je bil minister Logaj, prav posebej spomniti, da je problem v Novem mestu in naj pride s svojo ekipo v Novo mesto, da bo slišal probleme. Ne tako, kot je bilo iz začetka sporočeno iz njegovega kabineta, da kdor se želi z njim pogovarjati, naj pač pride v Ljubljano. Ne, to ni pravi pristop. Zato si želim, da bi dali v tem času, ki vam je še ostal, uradnikom možnost, da povedo, kaj znajo in da se navsezadnje izkažejo. Naj se izkažejo tudi zaradi te nove plačne reforme za katero, mimogrede, čitamo v medijih, da tisti, ki jim je bila namenjena, pač, da z njo niso zadovoljni in če bomo mi imeli nezadovoljni javni sektor, ki ni namenjen ničemur drugemu, kot da je servis ljudem, in če je servis ljudem, je servis tudi gospodarstvu. To se pravi, če bomo mi imeli apatičen apatičen javni sektor, se mi tukaj lahko pogovarjamo, kolikor hočemo, lahko sprejemamo sklepe kakršnekoli hočemo, dokler uradniki ne bodo vodeni z znanjem in z željo po učinkovitosti, ne pa z željo ugajati vladajočim, ne pa z željo, da branijo poti in stranpoti predsednika vlade, potem pač ne bomo dosegli preboja. Spomnimo se enega znanega stavka. Boste takoj vedeli, kdo ga je izrekel. Za koga pa, če ne za predsednika vlade, je rekel gospod Lindav. Torej, uradništvo je je namenjeno temu, da dela in ščiti navsezadnje tudi predsednika vlade, da dela za njega. Ne, uradništvo mora delati za ljudi in uradništvo mora biti vseeno, kdo je predsednik vlade, razen intimno, ko gredo na volitve. Drugače morajo uradniki delati v skladu z zakoni in morajo biti temu primerno tudi vodeni. Zakaj so tudi uradniki apatični, zaradi tega, ker njihovi vodje vedo manj od njih in jih zaradi tega ne morejo zaščititi. In veste, ni zakonodaja tako slaba, kot si mi predstavljamo, da je slabo je izvajanje zakonodaje. Kjer jo izvajajo nekompetentni ljudje, ki je ne poznajo in jo tolmačijo samo kako ne bi, Nekako bi,

da dejansko nihče si ne upa dati soglasja za postavitev ene ograje ali pa ene pasje ute. Glejte, sama prihajam iz Dolenjske. Tam, kjer je gospodarstvo zelo močno, na kar smo vsi ponosni, in kjer je nadpovprečna dodana vrednost, Dolenjci, Belokranjci in širše v jugovzhodni Sloveniji se sprašujemo, zakaj ta Vlada, ki nam prizna, da smo močno razvita regija, ne posluša ljudi, ki živimo tam. Ne posluša županov, ne posluša ljudi, ne posluša gospodarstvenikov. In ko jim prinesemo predloge zakonov, kako naj izboljšajo življenje v tem delu Slovenije, zamahnejo z roko. Jaz temu rečem, da nas ignorirajo. Torej sprašujemo se, zakaj toliko ignora v Ljubljani. Še eno leto imate čas, zato vas prosim, spodbudite uradnike, da bodo znali prevzemati odgovornost in da bodo dejansko delali za ljudi. Ni pomembno, kdaj in koliko se bodo štempljali, pomembno je, kaj bodo naredili, koliko ljudi bo z njihovim delom zadovoljni, koliko problemov bodo rešili. In še enkrat, samo učinkoviti, kompetentni in dobro vodeni uradniki bodo vzpostavili tudi dobro poslovno okolje.

Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani, samo mogoče dve informaciji. Minister s svojo ekipo je mislim, da ravno prejšnji teden v začetku tedna ponovno, vsako leto to naredimo, povabil vse slovenske županje in župane na pogovor. Tudi tokrat, podobno kot lansko leto, je bil odziv velik, mislim, da je prišlo 150 županj, županov, pa moram reči, da mislim, da so bili zadovoljni in da dobro rešujemo odprta vprašanja in se tudi posvetujemo pa upoštevamo, kaj želijo. Drugače pa uradništvo, jaz bi bil zelo previden, ko govorimo o slovenskem uradništvu. Tudi slovenski uradniki so samo ljudje, tudi ti naši uradniki so razporejeni po Gaussovi krivulji, vemo, nekaj na eni strani, na drugi strani, velika večina na sredini. Marsikaj dobrega naredijo, včasih jim tudi spodleti. Jaz si predvsem želim, da jih spoštujemo. Kadar pa ugotovimo, da je karkoli narobe, pa je zelo potrebno, da povemo z imenom in priimkom in da ne govorimo o uradništvu kot takšnem. Vsaka država za dobro delovanje potrebuje tudi dobro uradništvo in v nekaterih državah so tudi zaradi tega uradniki zelo cenjeni. Hvala.

Dovolite mi za začetek, da danes podrobneje osvetlim zahtevo za sklic izredne seje, ki jo je vložila seveda največja opozicijska poslanska skupina. Njihova zahteva po debirokratizaciji in izboljšanju poslovnega okolja na prvi pogled deluje kot konstruktivna pobuda, ampak če pogledamo globlje, vidimo, da gre za poskus prikrivanja posledic preteklih politik, ki so bile pogosto usmerjene v kratkoročne koristi namesto v dolgoročno stabilnost in razvoj slovenskega gospodarstva. Očitno smo bili sami tudi velikokrat nespretni v naših razpravah, ki smo premalokrat poudarjali, skozi katere zakonske postopke zmanjšujemo birokracijo.

- 13.40 (nadaljevanje) poklicnih kvalifikacij. Jutri je Odbor za notranje, ki bo pri Zakonu o tujcih ponovno zmanjšal birokracijo, seveda jo je že, ampak če tudi namerava in sicer v duhu pomoči gospodarstvu. Pa me tudi na tej točki zelo zanima kako boste tvorni pri glasovanju? že veselo opletamo z besedami in s sprejetimi pravnimi akti. Jaz sem si tudi seveda šel številke pogledati in sem v eno stvar ugotovil, da v vašem prejšnjem obdobju, ko ste imeli vlado, niste kaj nič pridni bili pri tem, da bi konkretno karkoli zmanjševali, Obratno. Sprejeli ste zakone, ki so vnašali še večji kaos. Ampak dajmo se vprašati za kakšno birokracijo dejansko gre, o kateri birokraciji govorimo mi danes. S strani predlagateljev, se opravičujem še enkrat, niti v enem stavku ni bilo jasno, za katere postopke natančno gre in seveda, kako ti globoko porivajo našo državo v krizo. In, je bil podan tudi kakršenkoli predlog, kjer bi zmanjšali to grozno birokracijo? Ni, niente, ampak krivec za vse je birokracija. Še dobro, da ni vreme. Bi pa kolege rad spomnil nedavnega primera v Srbiji, natančneje v Novem Sadu, ko so preskočili čisto vse korake ali po vaše nepotrebno birokracijo in rezultat je 15 mrtvih. To je tista formula, ki jo vi zagovarjate. Naj državljane spomnim, da je v tem primeru v celoti od zasnove do izvedbe bilo prepuščeno samo eni osebi. Mimo stroke, mimo vsega. To je to, kar danes v opoziciji predlagate. Bi tudi za državljane rad razjasnil. Birokracija se sliši grozno, ampak dajmo se konkretno pogovoriti, kaj je danes vsem v tej dvorani jasno. Gre za populizem, gre za volitve,

Gre za umetno ustvarjanje kaosa. Vemo, kako se vlada, ko so na oblasti stranke, ki so danes v opoziciji. Ampak pojdimo na bistvo oziroma na samo vsebino. Današnja gospodarska slika ni rezultat včerajšnjih ukrepov, temveč posledica politik, ki so bile že pred leti, več kot 30 let ukrepov. Gospodarstvo je sistem, kjer spremembe zorijo počasi. Če danes beležimo stagnacijo na področju inovacij ali upad industrijske proizvodnje, je to predvsem posledica pomanjkajočih strateških vlaganj v preteklosti. Vlade SDSa so večkrat zanemarile dolgoročne ukrepe za spodbujanje inovacij in trajnostnega razvoja ter se osredotočile na ukrepe, ki so prinašali le kratkoročne politične koristi, žal. Opozicija danes govori o debirokratizaciji, a spomnimo se njihovega obdobja vladanja. Takrat so bili priča ustanavljanju novih agencij in organov brez jasnega namena ter neo, ne, nepotičnemu kadrovanju. Namesto zmanjševanja birokracije smo dobili širjenje javne uprave na račun političnih interesov in ne interesa javnosti. Spomnil bi na Urad za demografijo, tam je bilo na začetku zaposlenih sedem ljudi. Skupaj so pa uspeli narediti par objav za Instagram, pa še na Twitterju. Pa se bom kar tukaj ustavil, ker sem mislim, da povedal vse. Slovenija ostaja med državami OECD z višjo obremenjenostjo stroškov dela, kar 43,3 odstotke za posameznika brez otrok s povprečno plačo. In zakaj smo danes tukaj? Še enkrat, to je posledica dolgotrajnega zanemarjanja sistemskih reform na področju davčne politike. Opozicija se rada predstavlja kot zagovornica nižjih davkov, vendar v času njihovih vlad ni bilo izvedenih celovitih davčnih reform, ki bi razbremenile delo in spodbujanje investicij, ni bilo.

Saj če gospa ne more poslušati, lahko tudi dvorano zapusti zaradi mene, mi je vseeno. Industrijska proizvodnja v Sloveniji je leta 2024 upadla za 7,3 odstotke, kar je največ med članicami EU. To ni zgolj trenutni problem. To je rezultat ponovno dolgotrajnega pomanjkanja vlaganj v tehnološke industrije in inovacije. Države, kot sta Danska in Irska, so strateško vlagale v prihodnost, Slovenija pa je zaradi preteklih politik izgubila konkurenčnost na globalnem trgu, žal. Današnje stanje gospodarstva nas opominja na nujnost dolgoročnega načrtovanja in odgovornosti do prihodnjih generacij. Slovenija potrebuje celovite reforme, od davčne politike do spodbujanja inovacij, ki bodo omogočale trajnostno gospodarstvo, gospodarsko rast in preprečile nadaljnji odliv mladih kadrov. Mi je pa žal, da opozicija v teh stavkih ne razume njihovega pomena. Naj vas vprašam, kaj ste naredili za mlade? Zakon o jamstveni shemi za mlade, ki se ni izvajal, ker je bil tako slab. Še kaj? Spoštovani kolegi, ne smemo dovoliti, da nas manipulativna retorika zaveda. Današnje stanje gospodarstva je posledica preteklih odločitev, tako dobrih kot slabih. Naša naloga je graditi na temeljih trajnosti in dolgoročnosti ter preprečiti ponavljanje napak iz preteklosti. Namesto, da se ukvarjamo s populizmi, debirokratizaciji brez jasnih rešitev, nenazadnje jim tudi ZPS to jasno povedala, saj predlagatelj ne loči med vejami oblast, kar dokazuje ponovno, da govorimo o populizmu in manipulaciji. Pozornost moramo usmeriti na resnične izzive, digitalno preobrazbo, zeleno gospodarstvo in dvig konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu. V Svobodi odločno zavračamo populizem, fokus usmerjamo na rešitve. Hvala.

Mene res žalosti, da stranka Svoboda v sklicu današnje seje vidi kaos, pa manipulativno retoriko. Obžalujem tudi dejstvo, da si kolega Aleksander Prosen Kralj ni uspel prebrati kopico predlogov, ki so tukaj predlagani, ki smo jih mi zgolj povzeli s strani reprezentativnih gospodarskih združenj, strani kmetijskih organizacij, kmetov in pa državljanov. Kopica predlogov je tukaj, tako da neko govorjenje na pamet, populistična retorika, ne vem kdo si lahko drugi to pripiše, kot pa aktualna stranka, največja koalicijska stranka. Omenjen je bil urad za demografijo. Res me žalosti, da v situaciji, kot je Slovenija danes z demografsko sliko, kot jo imamo, vi vidite največji problem v ustanovljenem uradu za demografijo, ki je tudi eden izmed redkih organizacij, ki je, bom rekla, dislocirana iz samega centra Slovenije, je bila, ker seveda eden izmed prvih ukrepov, ki ste ga naredili je to, da ste Urad za demografijo ukinili, ker vas je več kot očitno teh sedem ljudi motilo, ljudi, ki so si prizadevali pripraviti ukrepe za dolgotrajnost naše družbe, za upoštevanje slovenskih družin, za bolj enostavno življenje slovenskih družin. Res težko razumem, kje je tu težava. Ne moti vas pa novoustanovljeno Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki pa zaposluje okoli sto ljudi. Večina njih je na delovnem mestu sekretar ali podsekretar, to so najvišje in najbolje plačana uradniška delovna mesta. In kaj so na tem ministrstvu do danes naredili? Ja, res so nekaj naredili, in sicer uvedli so nov davek, davek na dolgotrajno oskrbo, ki ga bomo vsi začeli plačevati 1. 7. 2025. Res, to pa je res velik napredek za sto ljudi, medtem ko se domovi za ostarele srečujejo z veliko kadrovsko problematiko, medtem ko številni starostniki čakajo na pomoč, številni, pa žal tega ni. Torej, mislim, kaj so naredili na tem ministrstvu? Popolnoma nič, razen uvedli novi davek, ki ga bomo plačevali. Storitve pa se niso izboljšale popolnoma nič. Bilo je že prej s kolegice Sluga, pa spet mislim, da tudi od vas, gospod Prosen Kralj, omenjeno število zakonskih predlogov, pa kako smo mi prišli do te številke. Poglejte, mi smo podatke vzeli tako kot je navedeno v gradivu iz super vizorja veljavnih predpisov Tax fin lex, ki ne vključuje zgolj podatkov zakonov in podzakonskih aktov, ki jih je sproducirala država, temveč tudi lokalne skupnosti. Zakaj? Ker to so vsi odloki, zakoni, razni predpisi, navodila, vse to, kar dejansko tudi vpliva na življenje vseh državljanov. Vse to, ki prav tako uvaja neke nove birokratske obremenitve in dostikrat žal tudi davčne. In edini pravi podatek, ki mu moramo slediti je podatek, ki smo ga tudi mi navedli v gradivih, smo pa že tako ali tako v petek o tem nekoliko širše razpravljali. Rečeno je bilo, da naša vlada ni naredila nič. Pa mimogrede, vi ste zdaj že tri leta na vladi, prejšnja vlada je bila pa samo dve leti. V letu 2021 smo imeli število veljavnih zakonov 896, v letu 2022 743, torej 153 manj. Zakaj? Zato ker se je naredilo eno prečiščenje teh zakonov. Sprejel se je Zakon o debirokratizaciji, ki je kopico dobrih predlogov za razbremenitev slovenskih državljanov tudi sprejel. Žal ste številne od teh potem, ko je nastopila vaša Vlada, tudi razveljavili. Tako da ne govoriti, da vsi funkcioniramo enako, niti najmanj ne. Sicer pa ja, absolutno se strinjamo z vsako, z vsakim birokratskim nesmislom, ki ga tudi vi razveljavite, spremenite v zakonu, to podpiramo. Če pa je v istem zakonu kopica drugih nesmislov, pa seveda ne morete pričakovati, da bomo zakon pa zaradi ene dobre rešitve pa potem v celoti podprli, kar je seveda nesprejemljivo. Tako da, še enkrat poudarjam, v gradivu, ki smo ga vložili, so pod število veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, podzakonskih predpisov, vsi predpisi, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, torej tudi tisti, ki jih sprejmejo sprejmejo lokalne skupnosti. In zato številka blizu 23 tisoč drži.